Моля, народните представители да заемат местата си.

преди почивката станахме свидетели на едно откровено политическо изстъпление – така определяме изказването на лидера на „Атака” господин Волен Сидеров. Никога в 20-годишната история на съвременния български парламентаризъм от тази най-висока трибуна на Република не са отправяни толкова директни обиди по адрес на министър-председател на друга държава. От името на Парламентарната група на заявявам следното. Убедени сме или поне се надяваме, че останалите парламентарни групи не споделят това изказване на Волен Сидеров. Имаме силно очакване лидерите на останалите парламентарни групи да намерят подходящата форма, да се разграничат от това политическо изстъпление на „Атака”. Очакваме също така официална реакция на разграничение и от страна на министър-председателя на Република България. Благодаря за вниманието. Господин Тодор Великов, заповядайте, процедура.

да превърнат Народното събрание в цирк, това вече е твърде много за българския парламентаризъм! Още повече, по време на държавна делегация, ако не ме лъже паметта, представители на „Атака” са били в делегацията на управляващата партия. Кое провокира и направи така - да се получи такава метаморфоза в изказванията на господин Сидеров, защото ние не сме цирк или лудница, за да пада рейтингът на Народното събрание?! Много Ви моля: при подобен такъв случай можехте спокойно да вземете почивка, да накарате народните представители от „Атака” да бъдат приведени с облекло, типично за българския парламент, за да не ни се подиграват гражданите. Наистина, това, което казват хората за нас, от устата на „Атака” излиза, че е вярно. Аз не съм нито циркаджия, нито луд човек, за да правя такива изказвания. Тези непредвидими партньори със своите непремерени изказвания, които миналия петък заявиха тук, че са крепител на правителството, изведнъж стана така, че са подразнени от нещо. Или може би може би желаят да напуснат управлението, защото досега се съгласяваха с всичко, което казваше министър-председателят, с всичко онова, което казваше американският посланик, а сега става точно обратното?! Затова Ви моля: нека не превръщаме Народното събрание в цирк! Вземете отношение по тези въпроси! Благодаря за вниманието.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

представителите на другите групи за дневния ред на Народното събрание. Беше подготвен сценарий от ГЕРБ, само и само да не допуснете вотът на недоверие да бъде дискутиран преди гласуването на новия министър, който няма досега никаква отговорност за състоянието и за докарването на здравеопазването до пълен разпад и хаос. Направихте това с измами, защото обвинихте предишния председател на Народното събрание

по вот на недоверие в парламента, която не е уважена от министър-председателя господин Бойко Борисов, който е в с. Равно поле и се занимава с любимото си занимание – да реже лентички.

Това е тотално неглижиране на парламента. Аз съм възмутен и се учудвам как Вие като председател на парламента, която сте длъжна да пазите авторитета на тази институция, допускате да се случи това? Допуснахте и едно безпрецедентно поведение и изявление, и облекло от Парламентарната група на „Атака”. Спомням си, когато се гледаше Законът за генномодифицирани организми, тук дойдоха представители на неправителствени организации и бяха горе, в галерията, облечени по определен начин, говорещ за намеренията на управляващите. Те бяха изгонени. народни представители, които се държат, извинявайте, като циркаджии, не само да влязат, да правят демонстрации, да правят изявления, обидни към съседни държави, и нямаше никаква реакция! Това, че не сте знаели, не Ви извинява! Освен това аз се съмнявам, че не сте знаели. Този апарат за прожектиране е монтиран от сутринта и аз подозирам сценарий на мнозинството за това да не се чуе в обществото дискусия по състоянието на здравеопазването, която вълнува огромна част от българските граждани. Тя засяга всеки: от най-малкото новородено дете до най-възрастния жител на страната. В такава среда, с такова отношение не може да се води смислена дискусия. Това е съзнателно смачкване на парламента от управляващите. После не се чудете защо Народното събрание има най-нисък рейтинг сред институциите, а ние сме в парламентарна република. Парламентарна република! Такова поведение, каквото си позволява министър-председателят към парламента, не е имало никога, никога! Припомням: този вот не е към вече отстранената министърка на здравеопазването. Той е към кабинета на министър-председателя Борисов, който носи отговорност за цялостната политика, в това число в здравеопазването, който правеше досега очевидно неудачните кадрови назначения на министри. И той се крие, страхливо се крие от парламента. Как е възможно да допускате това?! От името на парламентарна група на основание чл. 45, ал. 2 предлагам прекратяване на заседанието на Народното събрание

правителството да заеме местата, които се полагат. Иначе ще трябва явно да внасяме портрети на любимите министър-председател и министри, за да има някаква форма на комуникация между парламента и правителството. Благодаря ви за вниманието. Постъпило е процедурно предложение по реда на чл. 45, ал. 2 за прекратяване на заседанието. Подлагам на гласуване постъпилото процедурно предложение.

Благодаря ви. Джанфранко Фини е на еднодневно официално посещение в България. Моля да приветстваме италианския гост с „Добре дошъл!” в Народното събрание на Република България! Продължаваме с дебатите по вота на недоверие съобразно времето, с което всяка една парламентарна група разполага, по големината на групите. Има възможност отделни народни представители да заявяват участие - за изказване. От името на Парламентарната група на ГЕРБ – госпожо Фидосова, заповядайте.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

защото, уважаеми господа – автори на първия вот на недоверие към правителството на Политическа партия ГЕРБ, в основата на този вот не стои загрижеността за реалните проблеми в българското здравеопазване, а отново стои популизмът! Господин Станишев в своето изказване ме улесни изключително много, преди да застана тук, пред вас, и да направя своето изявление. Той призна нещо много важно важно – че темата здравеопазване не е причината, а само повод за внасяне на вота на недоверие. Каза го и в първото, каза го и във второто си изказване. Това е популизъм и цинизъм, господин Станишев. Без да се направят конкретни анализи, оценка на реалното състояние на здравното осигуряване, на здравната система и преценка

преди предстоящ партиен конгрес на една политическа формация, днешният вот на недоверие е поредният опит да се дестабилизира сегашното управление на Политическа партия ГЕРБ.

Цинично е, господин Станишев, едно Ваше изказване. И е цинично да го чуя точно от Вас няколко дни преди днешното заседание. Цитирам. Господин Станишев, уважаеми колеги, казва: „ГЕРБ за една година е довела до срив системата на здравеопазването и тя е в кома.” (Смях от КБ.) Господин Станишев, може би самият Вие и Вашите партийни другари днес излизате от вашата петгодишна кома,… …забравяйки реалностите и фактите такива, каквито са. Колеги, точно като в състояние на кома – жив си, но не живееш, не дишаш, е българското здравеопазване през последните 20 години. Да, това наследихме ние.

твърдят, че за четири години, уважаеми колеги, не са допуснали забавени плащания в болниците! Клиничните пътеки не били ограничени и се е разширил достъпът до здравеопазване. Уважаеми колеги от ляво, обръщам се към вас и като бивши управляващи, в такъв случай ще ви помоля да ми отговорите: като сте заплащали редовно стотици милиони левове, защо в края на всяка година десетки болници се оказваха със стотици хиляди левове задължения, които се покриваха с още и още, и още пари от бюджета? И така – всяка следваща година. Именно в тези дългове и в непоправянето на грешките, които водеха след себе си до още грешки и до скрити и необосновани дефицити, се коренят и голяма част от проблемите сега. Още един цитат, който Вие използвахте - клиничните пътеки при вас не били ограничавани. А защо за всичките тези години не остойностихте реално медицинските услуги? Защо не осъвременихте по-реално остойностяването на клиничните пътеки? Наливаха се финанси в тази система през годините, без те да доведат до изменения в качеството и количеството на здравните услуги. всичките тези пари здравната система не е станала нито по-качествена, нито по-достъпна, нито е станала навременна, нито пък беше спряло и е спряно източването на Здравната каса. Ако тази система беше реформирана през всичките тези години на управление – не на едно, а на няколко правителства, ние днес нямаше да водим тук този дебат. Уважаеми колеги от ляво, този вот на недоверие няма политически аргументирана подплата. Не е лошо да опитваш да си коректив и да искаш вот на недоверие.

или сваляне на правителството и поемане на отговорност за управлението. На вносителите не се отрежда такава отговорност, а нямат и алтернатива на това, което ние предлагаме за реформа в здравеопазването и здравната система. Още едно изказване – също на господин Станишев, още един цитат. Да, година и два месеца, господин Станишев, са може би достатъчно време, за да се очертаят основни проблеми в едно управление. Всъщност обаче и в същото време година и три месеца са твърде малко от края на един мандат, приключил със силно обществено разочарование. От изборите насам няма събитие, което да е изтрило спомена от вашето управление. Няма проблем, зад който от гардеробите да не изскачат скелетите и сенките от миналото управление. Господин Станишев, преди малко казахте още нещо - за корупцията. Корупцията, господин Станишев, не е марка на ГЕРБ. Корупцията е марка на управлението на тройната коалиция и това нещо го доказахме. доказахме. Историческият преглед показва, че с вот на недоверие през последните 20 години няма свалено правителство. Уважаеми колеги, бедата не е в неуспеха на вотовете. Вотът е политическо оръжие и всяка една опозиция трябва да го използва. Вотът обаче трябва да има съдържание и смисъл, но този няма. Няма алтернативни предложения за реформиране на здравната система, няма конструктивни идеи и предложения, изготвени на базата на подробен анализ и експертиза. Поради това и този вот на недоверие, като много други преди него, ще се превърне днес в поредното лъжливо усилие за разкрития, които не променят политиката. Политическа партия ГЕРБ и правителството на премиера Борисов има политическата воля и смелост да проведе необходимата реформа в сектора на здравеопазването. Не се заблуждаваме, че предстои много тежка реформа, много дълъг път, който трябва да извървим. За да се извърши тази радикална промяна, в която и да било система, е необходимо време, ясна визия, конкретни стъпки в краткосрочен и дългосрочен план. Уважаеми колеги отляво, необходими са и законодателни промени. Ние вече започнахме тези конкретни стъпки. Приехме Закона за лечебните заведения, основополагащ за реформата. С него се създават областните комисии по здравеопазване, които изготвят областните здравни карти след преценка кои лечебни заведения отговарят на установените в закона критерии и изисквания – нещо, което вие не направихте за два мандата управление. Предстои изготвянето на тази национална здравна карта до края на годината. Предстои разглеждането на Закона за здравето, касаещ административната реформа – сливането на РЦЗ и РИОКОЗ и премахването на дублиращи функции. Предстои разглеждането на Закона за лекарствата в хуманната медицина, създаването на комисия, обединяваща Комисията по цените на лекарствените продукти и Комисията по позитивен лекарствен списък. Предвижда се финансирането на лекарствата по Наредба № 34, които са за онкологичните заболявания, хемодиализата, редките заболявания, да премине към Здравната каса. Предстои да започне обществено обсъждане на Закона за здравното осигуряване, касаещ бъдещия осигурителен модел, доплащането и начина на финансиране на лечебните заведения. И последно, предстои, както каза и господин министърът в своето изявление, дебатът по изработването на електронното досие и електронната здравна карта. Когато приключи този дебат и приемем промените, най-после пациентите-призраци и свръхизписването на лекарства ще бъдат ограничени. Уважаеми дами и господа, ще отхвърлим вота на недоверие, не защото здравеопазването няма проблеми, има ги. (Шум и реплики от КБ.) Тази сфера не е достатъчно реформирана и тук ще се съгласите всички с мен, но ние като управляващи заявяваме категоричната политическа воля, решимост и необходим ресурс, за да осъществим тези промени на практика. Ние ще изпълним поетите от нас ангажименти за реформа в здравеопазването и ще отхвърлим този вот на недоверие, защото, уважаеми колеги отляво, популизмът не може да бъде алтернатива. В заключение ще кажа само едно. Знаем, че неприятното в това да си първият, направил нещо по правилния начин, е, че никой не оценява колко трудно е било, но това няма да ни спре и ще продължим напред. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаема госпожо Фидосова, нали не искате да ни убедите, че сменихте министър Нанев, заради това че не харесвате мустаците му, или пък че сменихте проф. Борисова, заради това че не харесвате фризурата й?! Откровената истина е, че ги сменяхте заради провал, а това, че осъзнавате провала, личи в последните ви действия, твърде трескави, на оставки и на номинации, на търсене на пари и на решение. Разбира се, то е част от опитите ви да омаловажите и да обезцените вота на недоверие или решенията на Българския лекарски съюз. Задавам си въпроса и чакам отговора от вас. Вие разбрахте ли, че болниците внасят искове, заради това че не са платени средства, които те са изработили от началото на 2010 г.? Разбрахте ли, че пациентските организации внасят искове, заради това че в този бюджет не са предвидени средствата за лечение, които те очакват? Внасят искове срещу решенията ви за назначаване на областните здравни комисии, пренебрегвайки техните права да определят своите представители.

на правителство начело с министър-председател Сергей Станишев? Ако това не сте разбрали, Вашето изказване е абсолютно несъдържателно и е израз на тази безпомощност, която виждаме в цялото здравеопазване като продукт на вашата политика.

след като отсъстващият министър-председател има славата на най-големия популист в България. Това се видя и вчера. Как можете да говорите, че няма проблеми в системата и че едва

Политическата платформа 2020 е единствената, която има политическа партия в България, колкото и да атакувате. Вие нямате визия за 2020, но чак пък толкова да е вездесъщ нашият конгрес, за да търсите в него основания за вота на недоверие... Вотът на недоверие е свързан с пълната управленска импотентност в сектора, която доведе до смяната на двама министри, на много на брой заместник-министри и членове на политически кабинети, на трима шефове на Здравната каса. Но най-лошото е, че тя доведе

Появиха се неща, които не бяха познати на българското здравеопазване. Питате, господин Велчев, сега ли? Да, такава катастрофа на здравеопазването, каквато сега се случи, много тежко ще бъде на новия министър да се излезе от нея, не е имало досега.

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, поздравления за това, че единствен от кабинета имате мъжеството да бъдете днес тук! Госпожо Фидосова, Вие завършихте своето изказване с декларацията, че имате политическата воля да продължите и да направите нещо, но в своето изказване игнорирахте или по-скоро демонстрирахте способността да признаете, че поредната смяна наистина е резултат от провал на политиката на ГЕРБ провал, който идва след демонстрираната управленска немощ, довела до криза не само в здравеопазването, но и в редица сфери на културния, социалния, политическия, правовия и други сектори на нашия обществен живот. Ние избрахме кризата в здравеопазването, защото тази криза за разлика от другите, които опират до бъдещето, опира до живота, здравето и до смъртта на хората. С тази игра шега и позоваване на конгресни мероприятия не бива да се правят. Но от вчера и днес сме свидетели на нещо ново. Това е очевидната паника в управляващите, демонстриране на изявления и управленски решения, които са панически обосновани без разчети и ще доведат до много тежки последствия за България и за живота на българите. Затова Вашата декларация не струва и пет пари при положение, че днес сме свидетели и на смут в управляващото мнозинство!

Няма провал в управлението на ГЕРБ. Казах: „Да, има проблеми, необходима е реформа в системата на здравеопазването” и изразих категоричната ни воля и решимост да осъществим тази реформа.

А що се отнася до вота на недоверие и до това, което казват пациентските организации и лекарите премиерът Бойко Борисов вчера получи от тях вот на доверие! И ако Вие не сте разбрали, може би трябва да прочетете днешната преса. Благодаря. (Ръкопляскания

Става дума за това, че вотът на недоверие не бил политически мотивиран. Попитайте хората на улицата. Всички ще видят докъде управлението на ГЕРБ докара хората и българското здравеопазване. Това е видимо. Направете анкета. Има социологически проучвания. Прочетете ги. Истината е, че ГЕРБ няма никаква система, никаква политика и стратегия в тази област. Днес, след назначаването на новия министър не зная в каква посока ни водите. Затова министър-председателят носи отговорност, а не министърът на здравеопазването. Затова вотът е към правителството. И няма защо да се учудвате, че говорим именно за министър-председателя и неговата отговорност. И кадровите назначения и решения са негови, и това, че здравеопазването цяла година е в система на пълен стрес и разпад, е негова отговорност. И последните измислици и лъжи, които изприказва, също са негова отговорност, защото не е истина,

Господин Местан, заповядайте. Заявено изказване.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 Бихме искали да погледнете на този вот като на възможност да се родят политически решения, които да Ви дадат по-добра стартова база, отколкото предишните двама министри на здравеопазването от кабинета „Борисов”. А към неговия кабинет това е първият вот на недоверие. Той идва едва на 15-ия месец от мандата. Ще припомня, че наистина никое друго правителство не се е радвало на такъв комфорт. Вече имахме възможност да подчертаем, че това не е израз на опозиционна слабост, а на разбирането, че на кабинета трябва да му се даде шанс да разгърне своята антикризисна програма, за да смекчи социалната цена на кризата. Вече е ясно, че това предизвикателство е непосилно за днешните управляващи. Те се провалиха в своята икономическа и финансова политика, като най-болезнени са преките ефекти в областта на здравеопазването. Този вот е закономерен, естествен парламентарен отклик на изострената социална чувствителност по тази тема. В ПГ на ДПС разчитаме на отговорни дебати, без стартът на дебатите да ни окуражава. Вотът ще е изпълнил целта си, ако има за резултат корекция на откровено грешната до днес държавна политика в този сектор. Нямаме илюзията, че вотът ще събори кабинета на Бойко Борисов. Ние собствено нямаме и такава цел, поне засега, пък и българските правителства не падат с вотове на недоверие. Друго е с вотовете на доверие. Може би затова вече 18 години не прибягват до аристократичния маниер на господин Филип Димитров от 1992 г., макар мисля си, познавайки маниера на министър-председателя и неговия натюрел на политик, и с оглед на особения характер на кабинета на ГЕРБ със своите само 117 народни представители, ако щете – с особения характер на формата на мнозинството – днес подкрепа, утре не, бихме очаквали премиерът да поиска вот на доверие, не за да загуби властта – все още му е рано, а за друго. Отношението към подобен вот би изяснил профила на управляващото мнозинство, защото едно е, уважаеми колеги отдясно, да отхвърлите вот на недоверие, поискано от БСП и ДПС (тук обяснителната схема ще ще ви се отдаде сравнително лесно), а съвсем друго е да делегирате вот на доверие 15 месеца след изборите, когато приматът на тясно партийния интерес вече ви притиска да гоните с предимство партийната си идентичност. Казвам това, не защото ни интересуват чак толкова вътрешнокоалиционните проблеми на мнозинството, а защото трябва да е ясно кой каква отговорност носи. Въпросът за отговорността, госпожо Фидосова, няма как да остане в полето на предишните управляващи и за това Ви моля да сте по-внимателни и с тезата за наследството. В тази сфера не издържате на на сравнението по нито един от обективните показатели за ефективност на държавната политика – нито по отношение на финансирането, нито по отношение на достъпа до здравеопазване. През последните месеци откровено е нарушено конституционното право на достъп до здравеопазване, защото точно това е прекият ефект на ограничаването на броя на направленията, които един личен лекар може да даде на болни хора. Това означава! Трето, само за една година по отношение на модернизирането, технологичното обновяване на болниците през 2008 г. са заделени толкова средства, колкото не ще успеете да осигурите дори за пълния си четиригодишен мандат, ако все пак това ви се отдаде. Разбира се, уважаеми колеги, в аванс ще коментираме един вероятно по-сериозен ваш контрааргумент за непроведените системни реформи. Не бягаме от своята отговорност, но вотът на недоверие все пак е за вашето управление, а за нашето бе даден на изборите. Това – първо. Второ, бих ви приел съдници за непроведените системни реформи, ако вие ги провеждахте през вашите 15 месеца, а имахте, както би се изразил колегата Юнал Тасим, и имате едно абсолютно безспорно основание за политика на радикални реформи. Знаете ли кое е то? Кризата предполага, дори априори летитимира реформите, колкото и болезнени да са те. Не ги провеждате, първо, защото погледът вече ви е насочен към предстоящите избори – местни и президентски. Второ, защото избирате по-лесното непрестанно да се извинявате с предишните управляващи. Не вярвам обаче за такава политика да ви е овластил избирателят с вота си на 5 юли 2009 г. Вашата политическа отговорност е в изпълнението на предизборните ви обещания. Понеже не го правите, заслужихте този вот на недоверие. За 15 месеца българското здравеопазване се разболя тежко. Единственото лечение, което предлагате, е честата смяна на един лекар с друг лекар – здравен министър. Само че болното здравеопазване, от гледна точка на управлението, се нуждае не от лекарско лечение, а от правилни политически решения, които да излекуват системата. Дали имате ресурса, ще проличи още във философията на Бюджет 2011. Ако ли не, време е – обърнете внимание на причастния конструкт – време е за изграждане на алтернатива! Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа! Мисля, че вече е време да взема думата, тъй като има само един-двама души от групата на БСП, които не са говорили тази сутрин по различни поводи. кой може да иска вот на недоверие? Вот на недоверие може да иска този, който е по-морален, по-добър, който в дадена система е направил нещо. На кой от тези три критерия отговарят БСП и ДПС? На нито един от тях. Имаха осем години възможност да правят реформа в здравеопазването и помежду си се скараха. Имаше дълъг период от време, в който ДПС казваше, че БСП е проблемът за спиране на реформите. Но заедно и поотделно за тези осем години те нищо не свършиха. Напротив, от тях започнаха няколко много тежки процеса в България. Единият процес е на одържавяване на Здравната каса. Другият процес е на източване на Здравната каса. През цялото това време нямаше икономическа криза. Имаше ситуация да се дават все повече пари. Това е маниер, започнат от тройната коалиция. И с тия пари някак си една продънена каца да се поддържа, колкото да мине мандатът на Сергей Станишев. Това е единственото, което направихте в здравеопазването и то е възможно най-грешно водената политика. Това е вашето наследство – ни повече, ни по-малко. Затова СДС и Синята коалиция убедено и категорично ще гласуват против този вот на недоверие, защото няма морал в него и няма принцип в този вот. Друг е въпросът, че не виждаме необходимата решителност от страна на ГЕРБ за справяне с проблемите. Давам ви няколко примера: Най-важното за справяне с проблемите в здравеопазването е запазването на икономическата стабилност и излизане от кризата. Как да се случи това като вчера чувам премиера да иска вдигане на пенсионната осигуровка с 3%? Това ще бъде пагубно за България. Това е точно противоположното на написаното в Програмата на ГЕРБ. Ще доведе до огромна сива икономика, до нарастване на безработицата и до страшно много икономически проблеми. Малко от малко икономиката взе да живва и вие искате да я убиете окончателно и завинаги. Това ще бъде изключителна политическа грешка. Надявам се премиерът да го е казал това вчера в някакъв контекст. Не знам какъв, но този контекст да бъде променен днес и тази седмица и повече това предложение въобще да не се чува в България. Ще бъде пагубно за българската икономика. Следващото нещо. Настояваме ГЕРБ да станат много решителни, особено в здравеопазването. Досега се взимат само лесни решения – малко повече пари тук, малко повече пари там, без да се спре източването на Здравната каса. А как да се случи като дадохте обжалването на всички обществени поръчки да се прави от виден представител на БСП – заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията Александър Александров? Това е все едно да дадете обжалването на обществените поръчки, през които се източва и системата на здравеопазването включително, да бъде Сергей Станишев или Жан Виденов. Това направихте. Е, как ще решите проблемите на здравеопазването? Как ще стане? Ами няма да стане. Тоест като се прави промяна в България, се прави принципно – слагат се нови хора, доказани професионалисти. Като се слагат хора от БСП няма как да промените манталитета и маниерите на тройната коалиция. Няма как да започнете на чисто. Между другото, днес прави впечатление, че цяла сутрин БСП ни занимаваха с процедурни хватки, без да се чуят конкретни предложения. Господин министър, и към Вас включително. Много е важно източването на Здравната каса да бъде спряно. Това трябва да започне веднага, решително. Между другото, как разчитате премиерът да Ви подкрепя в трудни реформи, ако днес не Ви подкрепя в този дебат? Как разчитате на това нещо? Аз Ви питах вчера и в парламентарната група. Дано Вие да сте прав и да имате неговата подкрепа за трудни действия. Но ако той днес не е до Вас в залата, защо ще бъде всеки ден до Вас, когато ще предприемате трудни мерки? Другото, което прави много обезпокоително впечатление, е, че когато започне някакъв протест, дори да има идея за протест, първата реакция на сегашното правителство е да бъдат давани повече пари, без срещу това да има записана ясна реформа. Това кому помага? Кой точно проблем решава по този начин? Ако този манталитет продължи оттук нататък – търсене на лесни решения, а не на правене на реформи, нищо добро не ни чака. Затова пред вас предизвикателствата са огромни и, надявам се, както ви попитах вчера – необходимата солидна политическа подкрепа да я имате. Ние ще ви подкрепим в трудните реформи, но дали това ще направят правителството и премиерът, е съвсем отделен и много важен въпрос. Другото нещо е – тази прословута Здравна карта, вече не знам колко години я чакаме. Между другото от БСП и те я обещаваха, и те работеха по нея и я докараха точно до под кривата круша. Това е една мярка, която може много бързо да се реализира и от нея да има ясен контрол на цялата система по здравеопазването. Надявам се още в края на тази година Здравната карта да е готова, да няма нужда от нови опашки като с личните документи за нейното получаване, да има организация на работа. Това ще бъде един много силен ход за начало на тази реформа. Вие сте длъжен до края на тази година да го направите. Повече време за губене няма, защото връщане назад няма. И накрая. България няма нужда от дестабилизиране – има нужда от решителност. Затова Ви пожелавам успех, господин Константинов, като нов здравен министър. Ние не Ви подкрепихме, защото не сме убедени, че ще получите необходимата подкрепа в кабинета за ясен план на действие оттук нататък. Много е важно да се потърси консенсус по отношение на здравната реформа дори в парламента. Приканваме Ви да дойдете с ясен план за действие, да го поставите на обсъждане тук, да поискате дори титаните от БСП и ДПС да се чуе тяхното мнение дори по този план и да се потърси един голям обществен и парламентарен консенсус какво се прави оттук нататък по месеци. Ако това не можете да го направите елате следващия месец в парламента, но поставете този план на дебат и поискайте гласуване на българското Народно събрание, иначе ще минат няколко месеца и пак ще се заговори кой първо ще иска оставката на здравния министър, пак ще има следващ кандидат и ние няма да напреднем въобще. Благодаря за вниманието.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 в това число по отношение на липсата на воля за реформи от сегашното правителство. Министър-председателят не иска реформи, той иска да няма стачка, да няма проблеми. Вчера даде много ясен сигнал към всички съсловия – който е недоволен, трябва да заплаши със стачка и ще получи. крайна сметка това ще доведе до финансова дестабилизация на държавата по пътя, по който е тръгнал министър-председателят. Репликата ми към Вас е във връзка с позицията на Синята коалиция. Вие отправихте много упреци към управляващите – и в икономиката за непредсказуемост, и в здравната сфера, че няма ясен план. Призовахте новоизбрания министър да го представи, да го дискутира. Позицията и гласуването на Синята коалиция, която каза: „твърдо против вота”, ми напомня един виц: „В гората животните се карали – кой е красив, кой е умен. Накрая лъвът ги събрал и казал: Хайде да се подредим – красивите вдясно, умните вляво, по средата останала жабата. Тя казала: и аз какво – да се разчекна ли?” Та и Синята коалиция е в положението на жабата от този виц, защото гласувате винаги за правителството, когато опре до бюджет, до този бюджет, който се провали, гласувате по вотове на недоверие, но критикувате. Няма как тази роля в една нормална парламентарна демокрация да се изпълнява до безкрай.

Господин Станишев, аз искам да Ви похваля за нещо и това е, че преди конгреса Вие сте редовно в българския парламент. Днес взехте повече пъти думата, отколкото за последната година, което направи добро впечатление, вярвам, на цялото Народно събрание. Надяваме се, че и след конгреса това ще продължи. А колкото до Синята коалиция, моля ви се, не ни давайте съвети. Ние нямаме нужда от вашите съвети. Не ни интересува и вашето мнение. Нашата основна задача е следната: никога да не допуснем повече вие или вашите приятели от ДПС да управляват България. Това ни е основната задача. Всички наши действия са продиктувани от тази задача. Всичко възможно ще направим и при никакви условия – било то красиви или умни жаби – не запомних точно как се определихте сам, но ще направим всичко възможно никога, при никакви условия вие повече да не управлявате България. Това е нашата основна задача. В момента най-важното е като ние сме колектив, да направим така нещата да се случват в България по най-добрия възможен начин, защото нямаме време да си играем игрички каквито вие желаете – игрички на сваляне на кабинети, игрички на подмолни течения. Важното е да се случват реформите и да вървим напред. Нищо не ни интересува. вече може би е време да говорим повече за вашия конгрес, господин Станишев, надявам се и след него да се виждаме в пленарната зала. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на дебата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.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

Днес, идвайки на този дебат, аз тръгнах с ясната идея, че ние ще влезем в сериозен дебат по проблемите проблемите на здравеопазването, по проблемите на липсата на реформа в здравеопазването по необходимостта от вземане на непопулярни мерки в рамките на политиката, която се следва в здравеопазването. За съжаление, идвайки тук, в тази зала, от сутринта станахме свидетели на безброй много циркаджийски номера – съжалявам, че ще използвам това определение, и изцяло се профанизира дебатът. Истина е, че този дебат беше профанизиран и беше в генезиса си профанизиран, тогава, когато вносителите обявиха, че ще внесат вот на недоверие, но още не са решили по каква тема. Дълго време се мисли по каква тема и най-несполучливо се избра специално от вносителите темата „Здравеопазване”. Здравеопазването е много важна тема. Аз ще ви кажа, че като човек, ходил 20 години по събрания, винаги съм виждал, че хората се вълнуват наравно от три неща – здравеопазването, образованието и социалната сфера. За съжаление обаче в конкретния случай през последните години, благодарение на това, че тройната коалиция и преди това НДСВ и ДПС не пожелаха да правят и да продължат започнатата през 1999 г. реформа, здравеопазването стана наистина една болезнена сфера. Днес аз виждам, че всъщност това, което се предлага от страна на вносителите на вота като алтернативна форма за политика в здравеопазването е продължаване на порочната осемгодишна практика за наливане на пари.

въвеждането на фигурата на семейния лекар. Това бяха първите хора, които бяха доволни от възнагражденията си – семейните лекари. Тогава хората, пациентите за пръв път бяха доволни от това, че можеха да намерят доктора си доктора си и да получат качествена грижа. Това трябваше да продължи, но то беше спряно през 2001 г., когато НДСВ, ДПС с тайната подкрепа на БСП направиха правителство и спряха най-напред първия търг, който беше започнал за въвеждане на единна информационна система в здравеопазването, която да спомогне да запушването на течовете. Аз искам само да ви върна към дебата по време на тройната коалиция, в сферата на здравеопазването. Тогава в рамките на този дебат се каза, че изтичат и има черно финансиране в рамките на здравеопазването годишно около 1 млрд. лв. Тези пари хората ги дадоха по времето на тройната коалиция като пари под една или друга форма.

реформата в нашия случай означава, по-малко разходи и по-добра услуга, въпреки по-малкото разходи. Защото Конституцията е гарантирала безплатното здравеопазване. Всички български граждани, независимо дали живеят в селата, откъснатите махали, или в големите градове, имат правото да получат качествена здравна услуга. Затова ние трябва да кажем, че България и българското здравеопазване имат нужда от реформа. Аз се надявам, че новоизбраният министър ще успее много бързо да предложи нещо, което да даде консенсус в залата, да застане зад една здравна политика, а не това, което направи тройната коалиция. Един пример ще дам – въвеждането на училищните лекари. Като се въведоха тези училищни лекари, аз искам да попитам някои от колегите, колко от местата за училищни лекари в избирателните им райони са заети? Има ли такива въобще назначени? Това е един популистки акт, който беше направен на системата: дайте да похарчим още някой лев, без да е ясно къде отиват парите! По този повод, аз искам да кажа и да призова залата, да не подкрепя вота на недоверие внесен от парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи, тъй като смятам, че един осемгодишен период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

Днес отново е поставен въпросът за здравната политика на правителството. За всички е ясно, че здравеопазването е тема, свързана с висока степен на обществена чувствителност. Тема, изключително деликатна и винаги актуална за обществото, но и тема, която е много добра почва за популистко говорене. Всеки вот на недоверие би трябвало да е политически акт, който има няколко цели. Една от целите трябва да е сваляне на правителството и поемане на политическата отговорност, или алтернативна политика и нови решения. Днес обаче такова нещо няма да се случи! Първо, защото дори в мотивите за вота не стои идеята за решаване на реалните проблеми на българското здравеопазване. Няма посочени нито конкретни предложения, нито цялостна алтернативна политика, а дума за отговорност изобщо не може да става. Но политическа отговорност много трудно се поема. Уважаеми дами и господа отляво, затова и вие четири години не успяхте да съберете куража, и да се разберете като коалиционни партньори да извършите тази тежка реформа. (Шум и реплики от да ни върнете в периода на вашето управление, и да изтъкнете безбройните си заслуги за доброто здравеопазване. Трябва обаче да кажа на обществото, че вие сте авторите на редица грешни управленски решения и законодателни промени в сферата на здравеопазването, които доведоха системата до редица трудности, преодоляването, на които днес изисква неимоверни усилия от нашето правителство. И ако сега погледнем мотивите, с които вие искате вот на нашето правителство, ще видим колко са съотносими към вашето управление. Първият ви мотив провал на политиката, реализирана в областта на здравеопазването от правителството. Може би не помните, но вие дори нямахте обща политика, нямахте управленска визия за здравните приоритети през целия мандат на тройната коалиция. РЕПЛИКА трябваше да има доплащане. Според ДПС трябваше да бъде увеличена здравната вноска. Междувременно БСП се луташе, на кого да угоди? Така години наред нямаше единна здравна стратегия. РЕПЛИКА ОТ КБ: А сега има Това че наливахте предизборно пари за покриване на задълженията на някои приближени болници не правеше нито по-качествено здравеопазването, нито по-доволни лекарите и пациентите. Макар, забравихте, че бяхте унищожили договорното начало и тъпчехте съсловните организации, а НРД не беше подписван от 2006 г.? И т.н. Вторият ви мотив – нарушени конституционни права на гражданите уредени в чл. 52 от Конституцията. И тук сте първенци! За първи път, време на вашето управление, онкоболен осъди държавата поради неосигурени медикаменти. Помните ли? Пациентите нямаха гарантиран достъп до здравеопазване, а хронично болните нямаха животоспасяващи медикаменти. Третият ви мотив – отсъствие на дългосрочна стратегия, непоследователност и неефективен контрол. За вашата стратегия говорихме преди малко. Но, да ви припомня кога се появи тя? Обнародвана е в бр. 107 на „Държавен вестник” от 16 декември 2008 г., или три години и половина, след като вие сте управлявали и само половин година преди изборите за Четиридесет и първо Народно събрание. А относно ефективността на контрола, да поговорим? Колко време ви беше необходимо, за да изготвите медицинските стандарти по медицинските специалности, за да можете адекватно да контролирате качеството на медицинската помощ? Години! И колко стандарти бяха изготвени? Осем! До миналата година, когато дойде новият кабинет. Само за сведение ще ви кажа,

Кога заработи вашата прословута информационна система, която източи толкова много пари на българския данъкоплатец? Миналата година, по време на нашето управление – през 2009 г. Следващият ви мотив – кадрови провали и конфликт на интереси. Наистина, безспорни са смените на ръководни позиции в здравеопазването, но това не е кадрови провал. (Реплики от КБ.) Това е поемане на политическа и морална отговорност както от премиера, така и от подалите оставки. Разбира се, на вас този метод за носене на отговорност ви е чужд, защото по време на вашето управление бяха нужни месеци, дори години, някой провалил се политик, за да си тръгне. И на последно място сте записали: демотивация и накърняване достойнството на работещите в системата. Господа, вашата памет наистина е къса! не помните, че унищожавахте, унижавахте и неглижирахте съсловните организации, а българските лекари се деквалифицираха, защото именно по време на вашето управление се появи една наредба за специализация, която ги затрудняваше да специализират въобще. Нима не помните годините без обявен прием за специалности? И се стигна до една ситуация, в която някои специалности в момента звучат екзотично, а специалисти има – може би се броят на едната ми ръка. Изчерпахме вашите мотиви за вота на недоверие към нашето управление и в тях има само едно вярно изречение: отговорността за държавната политика в този сектор е на премиера и на правителството. Късно сте го осъзнали обаче, защото отговорността преди година беше Ваша, господин Станишев, ако сте тук. Защо не успяхте? Защото реформите са винаги болезнени, защото е антипопулистко действие, защото е тежък обществен процес да се закриват неработещи структури и да се намалят легла в болници, защото се иска много воля и решителност, която на Вас Ви липсваше.

господин председателю. Господин министър, колеги, госпожо Атанасова! Вие сте председател на Здравната комисия в това Народното събрание и е нормално, когато има политически вот и то на недоверие, в залата да се появяват на трибуната политическите говорители, но мисля, че най-малко на Вас Ви отива като човек, отговорен за състоянието на здравната политика в България днес, да изчерпвате своето изказване с историческа ретроспекция с твърде спорно съдържание.

Велчев. Смятам, госпожо Атанасова, че Вие днес това, което следваше да кажете на българските граждани, е – защо сме в това състояние на политиката на здравеопазването и какво правихте вие в рамките на година и нещо, освен да повтаряте като мантра: „Какво направихте вие?” Защото докато ни питате какво сме направили ние, вие няма да си давате сметка какво всъщност правите вие.

Атанасова, Вие направихте прочит на мотивите ни за вот от Ваша гледна точка. Аз искам да направя прочит на мотивите от гледна точка на господин Борисов. Той отсъства днес, но ще цитирам негови изказвания. Негови изказвания преди една седмица. Първият ни аргумент и мотив за вот: провал в здравната политика чрез честите кадрови смени. Какво казва господин Борисов по този въпрос: „Първо взех Нанев, Лекарският съюз, всички лекари го бяха избрали за председател – провали се!” Това е дума от изказване цитат на Бойко Борисов. Втората част от нашите мотиви: буксува реформата, не се прави нищо, не се справяте със здравеопазването. Как господин Борисов гледа на това? Цитат: „Здравеопазването е единственият трън в петата ми, единственото ми тежко място, където буксувам и за съжаление най-болезнено и не се справяме.”

Ние вече 13 месеца се опитваме да излезем от това блато. Опитваме се и правим реални стъпки. Днес новият министър заяви реални стъпки за справяне със ситуацията, защото е безспорно, че има проблеми в здравеопазването. На госпожа Нинова ще кажа, че е похвално, че слушате нашия лидер, той може да ви каже доста повече неща от вашия. Благодаря. (Ръкопляскания

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Аз друго и не очаквах от този начин за водене на дебатите, освен да се опитвате да прехвърляте отговорност върху нас, което правите вече година и половина. Трябва да ви кажа, че ако обикаляте по районите си, по избирателните си места и говорите с хората, тази песен вече не върви. Повярвайте ми! Поговорете малко повече с тях. тях. Крайно време е да престанем да се опитваме да прехвърляме отговорност, защото много лесно мога да кажа, че: „Да, преди 10-12 години беше направена реформа – грешна в основите си!” Затова преди малко в изказването си, когато избирахме министъра, зададох въпроса: каква реформа, на кое реформа? На реформата, която СДС направи и защо реформа, а не усъвършенстване на системата? Защото действително те направиха една тежка реформа тогава, но нямаше колапс на системата. Аз бях директор на една от най-големите болници в страната. Защо? Защото финансирането на болничния сектор вървеше нормално. Грешката им беше, че не продължиха и не я бяха подготвили финансово тази реформа, защото наляха парите от доболничната помощ и оставиха болниците да се разсипят.

Питайте хората. Това са ретроспекции, те няма да ни свършат работа. Повярвайте ми. Относно вота. За мен този вот е успешен. Вярно е, че 20 години парламентаризъм нито един вот на недоверие срещу някой сектор на политика не е довела до оставката на един министър. Преди да вкараме вота обаче вече имаше оставка на един ваш министър. Вече е достатъчен мотив, за да седнем да дебатираме върху политиката в сектора здравеопазване. Толкова за вота. Ние не сме си правили илюзията, че ще сваляме правителството. Ние не го правим, защото сме опозиция и трябва да сме контра на всичко, напротив вотът е днес и сега, и е точното му време, защото предстои приемане на бюджет. Искаме да кажем: грешите! Направихте грешка! Има грешка – призната е, има прошка. Предстои бюджетна процедура. Какво ще се случи в следващия бюджет? Как ще финансираме здравеопазването? По същия начин – казахте госпожо Фидосова, че парите били повече. Не са повече, с 550 милиона са по-малко.

нормалният свят запази нивото на финансиране на сектора. Вие го понижихте, вие го супресирахте, от една страна с административни мерки, от друга страна – с финансов натиск. Защо? Защото ви беше грешна постановката. Излезе финансовият министър и каза: „Ще съкратим 150 болници!”, и оттам тръгна цялата работа. Цялата ви енергия за реформа или да кажем промени, защото тази дума реформа почива на това как да фалираме 150 болници. Защо? Ние тогава казахме: „Да, прави сте. Промяна трябва да има. Промяната е тежка, но не е този начинът, по който да го правите”. И ако аз като министър не съм си позволил да направя авантюристичен ход то е, защото системата не беше готова. Защото няма как да седнеш в състезателната кола и да тръгнеш по пистата на Формула-1, ако не сложиш бензин. Няма как да стане! Защото ремонт вкъщи правиш, когато предварително си купил боята, тапетите и мокетите, другото е авантюризъм. Вече чухте вашия министър. Честито, господин министър! Той каза: иска време. Трябва законодателно да променим още много закони и това е факт. Защо трябваше да бързате толкова много с този стахановски устрем? До Нова година ще направим еди-какво си. Защо? За да направим така, че болниците да не работят, за да поставим хората в опасност, за да фалираме системата като цяло? Защо? Каква бърза работа имаме? Системата е тежка и много трудна. Повярвайте ми! Ако искате да помогнете на този човек, да не го провалите и да не персонифицирате и персонализирате провала в политиката си за пореден път, ще трябва да му създадете комфорт и условия да работи. И да се вслушате малко повече в това, което ви говорим, защото ние сме го преживели. Защото няма как без пари да направите промяна. Идеологемата и заклинанията – с тях не се управлява. Тезата „Реформа” или „Пари срещу реформа” вече не върви. Това трябва да ви е ясно. Ще върви паралелно: промени с достатъчно финансиране. Има достатъчен времеви отрязък, за да може действително да има законодателна база за дадените проблеми. Вие започнахте точно обратното – абсолютен хаос! Законите тепърва и сега предстои още да се променят. Тогава как да говорим за законодателна основа за това какво ще се случва в бъдеще? Избързахте. И сгрешихте!

толкова много назад! Защото няма как да вървите напред. А, че имаме, и аз лично, и персонална вина за състоянието на сектора, особено в някои направления на медицината, признавам си. Преди малко видяхте такива изпълнения, които подлежат на особено внимание. За да няма в бъдеще такива случаи и за да не рискувате, пак казвам, живота и здравето на хората, трябва много внимателно да решим всички ние, защото ние сме политици, ако сме такива и сме отговорни, че трябва да получим политическия консенсус на това, което трябва да се случи. Господин министърът като кандидат за министър каза: „Какво правим?”. Действително какво правим? – Продължаваме по тази система и усъвършенстваме с достатъчно предварително осигурен ресурс, с получена обществена подкрепа или правите волунтаристични подходи? Що се отнася до съсловието, тук ставаше въпрос, нека да ви припомня, че бях министърът, който промени законът така, че да има нов избор на Лекарския съюз като управителен орган, за да има съюз. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин председател, господин Желев! Аз съм напълно съгласен, че консенсусът е необходим. Репликата ми обаче е около кое да търсим консенсус, като се различаваме по принципни въпроси? Вие казахте, че реформата, започнала в края на 90-те години,

Втората част от репликата ми е, че трябва да се харчат повече пари, за да се прави реформата. Около тази тема консенсус не може да намерите поне в частта, където седя аз. Защото трябва да се харчат толкова пари, че да може системата да работи ефективно, а не да се крадат пари през различни ремонти, техники, фармацевтични фирми, както стана през последните

Господин председател, колеги, господин Желев! Внасяте вот на недоверие, а казвате, че не искате да сваляте правителството. Искам да ви попитам: как бихте гласували тогава за вота на недоверие? Това, което в момента правим, не е ли буря в чаша вода? Считам, че в момента

като здравноосигурителна вноска, която беше достатъчна, за да се покрие първичната или доболничната помощ, но трябваше още с толкова да се увеличи, за да се покрие голямата тежест на болничната помощ. Това вървеше така във времето и тогава трябваше да се постави въпросът: какво правим сега? Една къща с погрешно поставени основи, ще я сринем или ще правим нова, или ще я дограждаме и ще градим паралелно? Кое би излязло по евтино? И още нещо относно парите в здравеопазването. Виждате ли, си направих труда - направете го и вие, да прегледате пресата и дебатите в парламента преди приемане на бюджета през последните 10 години, какво каза всяка една опозиционна, а и не само опозиционна сила

ама страшно много пари! Да правим ли сравнение с другите страни? Не. Такива са ни възможностите. Вярно е, че трябва да търсим ефективност на средствата в здравеопазването. Но, още веднъж - повярвайте, и хората, и колегията, и народът вече знае, че без пари това няма как да се случи.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа заместник-министри, доктор Нешева, уважаеми колеги! Първият вот на недоверие на Министерския съвет с премиер Бойко Борисов е заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Това е очакван, традиционен и демократичен акт на опозицията с цел да предизвика, макар и крайна, но, все пак, форма на диалог с управляващите. Защото усещането за безалтернативност и самодостатъчност, обхванало политическа партия ГЕРБ и подкрепящите я партии, е контрапродуктивно, както за страната, така и за самите тях. Сред очевидния провал на икономическата и бюджетна политика на правителството и безуспешния опит да се реализират антикризисни мерки, редица сектори са доведени до критично състояние. Най-тежкият удар безспорно е в сферата на здравеопазването. Провалът е признат дори от самия министър председател. Основните въпроси, които витаят днес в тази зала, са: На първо място, има ли обективни, включително и морални основания опозицията да поиска вот? Това ли е единственият начин да се изрази позиция и се очертаят проблемите, както и да се потърсят пътища за коригиране на водената политика? На второ място, защо правителството и в частност министърът на финансите започна да раздава щедро и ударно милиони: веднъж 178, после 65, след това още 65. Вчера стана ясно, че се търсят още 190 млн. Дали заради притеснения или страх пред задаващата се вълна от протести, или заради гузна съвест?! Та нали само няколко месеца преди това ни уверяваше, че пари в нереформирана система не се вливат?! На трето място, не са ли проява на непоследователност и безпомощност действията на правителството в дните, предшестващи вота на недоверие? Стигна се до сложни и трудни преговори със съсловните организации, наподобяващи пазарлък и обещание с една-единствена цел опит за туширане на напрежението и поредно надлъгване с Българския лекарски съюз, както и надежда за обезсмисляне усилията на опозицията за конструктивен диалог. Отговорите на този и други въпроси минават през откровена равносметка – честно и с ръка на сърцето – на свършеното и несвършеното през всичките 20 години на прехода. Да, ние свършихме доста, но недостатъчно. Това можахме – това постигнахме, затова получихме и различна оценка от избирателите. Сега на ход сте вие. За съжаление, вече 15 месеца не се справяте, оправдавате се с кризата, въпреки че точно тя задължително предполага реформа. Нямате цялостна управленска програма, нямате разписан във времето план за действия в сектора. Липсва каквато и за финансиране на системата. Вместо да си поставяте здравни цели, вие безуспешно ги подменяте със средства и детайли за постигането на тези цели. Говорите за намаляването на легла, закриване на болници, за доплащане, за малки болнички, за национална здравна карта, хабите огромна законотворческа и политическа енергия, за да се угоди на всички, а всъщност всички са разочаровани. Демонстрирате гигантска манипулация на общественото мнение. Първо, подменяте името на проблема и вместо да кажете, че намалявате драстично парите, казвате, че правите здравна реформа. Второ, посочвате с пръст виновника. По дефиниция обичайният заподозрян е чичо Доктор, положил при това и Хипократова клетва,

Разменени са обаче ролите: правителството е в бяло, а лекарите – необходимият грешник. За жалост, като резултат страдат българските пациенти. правите опит за противопоставяне на големи обществени групи: лекари срещу пациенти, лекари срещу пенсионери напоследък, за радост, все още са безуспешен. Реалната експертиза на фактическата обстановка в системата на здравеопазването включва няколко основни характеристики. На първо място, дълго налаганият принцип „парите следват пациента” се подмени с въпроса „къде са парите”. Гражданите на България имат законово регламентиран свободен достъп до извън болничната помощ, има регулативни стандарти. Липсват вечно талони, а в болничната помощ – делегирани бюджети. След опашки за лични паспорти и шофьорски книжки се появи нов феномен: листа на чакащите.

Пациентът уж е в центъра на системата и всичко се прави за него, но той вече трябва да плаща най-малко четири пъти: с осигуровки, с данъци, с официално доплащане, както чухме тази сутрин от министъра – търси се дискусия по този въпрос, и неофициално – под масата.

и се превърна в командно-административна машина от тоталитарен тип. Има ли изход от тази ситуация – това е най-важният въпрос, който днес трябва да получи отговор в тази зала. Има, но той минава през корекции във водената погрешна политика. политика. Ние имаме самочувствието да заявим и да предложим нова алтернативна политика, нова матрица, нов подход и нови решения, а именно: повече конкуренция както между финансиращите органи, така и между лечебните заведения; - повече пазарни отношения, базирани на търсене и предлагане; - алтернативни източници на финансиране; демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и широко застъпване на правото на свободен избор на пациента; - ефективно използване на наличния финансов ресурс; и - постигане на здравни цели. Ваше право е да се вслушате или не в нашите предложения. Но ако желаете здравеопазването да не е трън в петата на правителството, както заяви премиерът и както беше казано преди малко,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Всъщност, нямах нито особено желание, нито намерение да вземам думата, но съм провокиран от последните думи на господин Адемов. Аз бях сигурен, че дебатът ще протече …, ХАСАН че дебатът ще протече точно по този начин – едни безумни изказвания каква пълна трагедия изведнъж е настъпила през последните месеци

не в рамките на една или две години, защото е необходима много сериозна промяна и много по-сериозна дискусия от дискусията за доплащането. Аз затова няма да правя

да бъде подкрепено, както сега беше подкрепено в Комисията по здравеопазване нашето предложение – парите от здравните вноски да влизат реално в сектора „Здравеопазване”. Това лесно може да гарантира

върви като процедура на пререгистрация на лечебните заведения за болнична помощ в момента, трябва да върви едновременно с модернизиране и подобряване на дейността на спешната помощ. Няма как да се случи така, че общините, в които ще се наложи преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ, да получават адекватно медицинско обслужване, ако няма една добра спешна медицинска помощ в тази община. Трето, засилен и ефективен контрол на Националната здравноосигурителна каса и премахване на делегираните бюджети. Делегираните бюджети са механизмът, който на практика замени необходимостта или по-скоро замени контрола, който трябваше да бъде по-ефективен и по-силен от страна на Националната здравноосигурителна каса и който да не допуска разплащане за не извършени медицински дейности, необслужени пациенти и пациенти фантоми. Четвърто, създаване на механизми за насочване на финансовите средства към качествената медицинска помощ. Повече тези клишета, включително и от нас са били използвани – пациентът е центърът на системата, парите трябва да вървят към пациента – това нещо трябва да бъде забравено. Парите трябва да вървят след качествената медицинска помощ. Там, където има качествена медицинска помощ – да има финансиране. Там, където има некачествена – да не се случва повече. Още с бюджета за 2011 г., приет оттук, България трябва да бъде извадена от мизерното място, в което беше в продължение на четири години по време на тройната коалиция, където е и в момента. Тоест на последно място в цяла Европа, дори и след страните извън Европейския съюз по процент от брутния вътрешен продукт, отделен за здравеопазване. Между другото, това бяха част от обещанията и на политическа партия ГЕРБ и на Синята коалиция, но ние не участваме в управлението, вие имате възможността да го направите в момента. Шесто, приемане на пакет от мерки за възстановяване

тройната коалиция в един малко по-друг формат, защото здравеопазването пак се управляваше по това време от БСП, продължава по времето на тройната коалиция, за съжаление продължава в началото на този мандат с одържавяването на Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде прекратено. Виждам, че се водят някакви разговори в тази насока, дано да завършат по добрия начин. На седмо място – въвеждане на електронната здравна карта, за която министърът каза, че не е единственият механизъм, който може да подобри контрола. Но този механизъм трябва да го има, господин министър, защото той действително може да помогне при

Той е Ваше задължение, съгласно закона, и трябва да влезе в парламента преди влизането на Закона за бюджета. Нещо, което се забравяше от предните управления, но е добре... ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ Затова е добре да бъде направено, защото този доклад се внася ежегодно преди Закона за бюджета на Националната за изказване народният представител Тодор Великов. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Слушахме толкова много изказвания от колеги народни представители лекари и като че ли като че ли желанието на гражданите, които слушат този дебат, желанието на колегите от ляво да внесат вот на недоверие, е с нещо да променим здравната система така, че хората да имат ясно и достъпно здравеопазване, което да подобри начина на живот на българските граждани. Стигам до извода, че след 20 години политика в нашата страна като че ли толкова много лекари се впуснаха в политиката и направихме така, че от добри лекари направихме лоши управленци. Днес повече от всякога аз наистина стигам до извода, че като че ли на Министерството на здравеопазването не е необходимо министърът а трябва да бъде мениджър. Защото системата се нуждае от радикална реформа. Колежката каза заучени фрази, които 20 години слушаме от трибуната на Народното събрание, но хората искат да бъдат лекувани. Ние тук постоянно чуваме думата пари, пари и пари. Реформата трябва да започне от мисленето на лекарите, от мисленето на министъра, който трябва да направи тези реформи. Защото ние направихме от лекарите чиновници. И това е плод на политиката, която се водеше и от тройната коалиция, и от това правителство. Ние, не променим ли съзнанието на днешния лекар, който да се обърне към нуждата на българския гражданин, няма да постигнем целите, за които сме избрани тук, в Народното събрание. Моят баща, за съжаление, почина на 56 години, вследствие на една некомпетентност на български лекар. Защото никой не можа да открие от какво е болен той. Аз отчасти съм запознат с дейността на лекарското съсловие и в много от разговорите с лекари чувам постоянната теза, която е много лоша за нашето общество настанало е време, в което лекар при лекар го е страх да отиде. Затова в този вот на недоверие ние, народните представители от „Ред, законност и справедливост”, при самото гласуване няма да участваме. Защото той не решава проблема на българското здравеопазване. Не се ли спре да се говори само за пари, не се ли заговори за промяна на съзнанието на българския лекар, няма да постигнем резултат. Уважаеми господин министър, Вие знаете ли, аз очаквах от Вашето експозе, когато нашият колега Ви попита какво ще предложите Вие като радикална реформа в областта на здравеопазването, аз исках да чуя реални неща, които ще спрат теча теча в здравеопазването. Защото колегата от Синята коалиция е прав като казва: вие трябва да задействате Здравната каса, за да може тя да задейства механизмите на контрол, за да може да се спре течът от страна на болниците, болниците, които се финансират. Защото в момента се получава така, че в много от клиничните пътеки се получава необходимост от изследвания за плащане на реактиви, консумативи, които не са необходими. Оттам се получава източване на Здравната каса. Никой досега не го предложи това нещо. Да не говорим за теча на медицински сестри, за нередовното плащане, за ниското възнаграждение в областта на здравеопазването. Всичко това е теч, защото Вие във Вашето експозе казахте само две-три изречения относно човешкия фактор. Но той е важен в областта на здравеопазването. Да се говори от страна на БСП и тройната коалиция за вот на недоверие е просто цинизъм, защото тази тенденция започна по тяхно време, защото се разпределяха толкова много средства, а не се дофинансира тази област. Средствата са достатъчни и средства в България има. Просто трябва правилно да бъдат насочвани. Затова ние предлагаме промяна в Конституцията. И затова търсим съдействието на българския гражданин за да може всеки един, когато се изправя и кандидатства в Народното събрание да стане министър и кажете – ще направя това, това и това, съответно да го направите, а не да заставате с гол популизъм и да казвате какви са проблемите. Да не стане така, господин министър, Вие да станете поредното бяло опитно зайче в ръцете на всички тези, които досега владеят финансовата еквилибристика до съвършенство. Защото проблемът проблемът на всички тези министри, които бяха досега, са липсата на средства, с които Вие да можете да направите тези реформи. Пазете се от тази тенденция, за да не станете поредното опитно зайче. Защото преди Вас министър беше председател на Лекарския съюз, след това стана госпожа Борисова, сега Вие сте бивш заместник-председател на Лекарския съюз. От това се опасявам аз. Непреднамерено изказвания.... Искам с последно изречение да приключа, защото непреднамерените изказвания влияят много лошо и на социалната и на здравната вноска, която плащат българските граждани. Аз бях в Комисията по труда и социалната политика, когато един служител на господин Тотю Младенов каза: „Та нима е необходимо всеки български гражданин да се пенсионира?” С тези непремерени изказвания ние правим невъзможно плащането и на здравната, и на социалната осигуровка. Това е много пагубно. Ние трябва да се стремим да запазим в равновесие тази система, за да може да има и за следващите поколения след нас.

възможност, Думите за инструмент, който трябва да бъде използван много внимателно. По начина, по който Вие ги използвате, си правя извода, че Вие подлагате под съмнение морала на българските лекари. Мога да Ви убедя, че в огромната си част това са хора, които имат твърде висок морал и при всички случаи е много по-висок моралът повечето от хората в тази зала. По-скоро би-трябвало да се замислим каква е причината по която тези хора да правят нарушение по време на своята дейност. И ако в момента говорим за някаква вина на 20-годишно управление най-голямата вина на медиците, е че системата успя да убеди лекарите, че те не могат да получават достойни пари за честен труд. Това е най-големият проблем. Благодаря.

Уважаеми колега, владеенето на медиите наистина е майсторство на добрите политици. Но не е възможно моето джипи да ме вика на преглед, само защото Здравната каса щяла да я глоби. Разбирате ли? Това е лошо. Когато започнем да мислим само за глоби, за санкции, за пари, означава, че системата не е реформирана. Трябва да има възможност за превенция, защото в България – не знам дали сте лекар, знаете, че сърдечносъдовите заболявания са на едно от първите места по смъртност, защото ние консумираме лоша храна, защото нямаме правилно хранене – много неща, които българското население знае. Но не знаех, че трябва да отида да се изследвам, защото Касата щяла да глоби личния ми лекар! Ако аз нямам съзнанието - затова казвам, че трябва да започнем от съзнанието. Далече съм от мисълта, че всички лекари са насочени по този начин. Но дайте да погледнем как се завършва в момента в нашите университети, колко хора влизат с преписване, колко хора влизат с плащане и дали образованието е коректно, както в европейските държави! Така че аз не приемам упрека, който Вие ми отправяте като политик, защото аз съм политик и съм работил в системата на „Социални грижи” - за лица с умствена изостаналост. Виждам, че по време на криза ние трябва да бъдем отворени към две групи хора в българското общество. Това са възрастните хора,

Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, уважаеми гости! Аз отново ще се върна в годините назад – между 1997 и 2008 г., защото според мен това няма как да бъде оставено на заден план. Няма как да не мислим, че да не мислим, че проблемите, които в момента се стоварват върху нашето управление, са в резултат на всички действия, свършени през последните 20 години. Разбира се, в изложението по-нататък ще кажа какво прави ГЕРБ и какво трябва да прави в бъдеще, защото всъщност това е смисълът на дебата. Уважаеми колеги, дълго време направеното в здравеопазването в периода 1997-2001 г. беше оспорвано и решенията за здравната реформа бяха отменяни или отлагани от НДСВ, докато след това се включва и БСП, която бързо подкарва системата обратно към социализма. Това не са празни приказки – по-нататък ще разберете защо. Няма да има оздравяване. За да има оздравяване, вече не е достатъчно да се направят само няколко стъпки, а нещо много по-сериозно. Върнали сме се доста назад и е време да се каже какво е политическото решение, накъде ще се върви дали към възстановяване на „модела Семашко”, за който повечето от вас са чували, което негласно се случва в момента, или напред към пазарни реформи и здравно осигуряване. Иначе искаме да съчетаем взаимно изключващите се неща, да прилагаме нещо като социалистически капитализъм или пазарен социализъм. Резултатите от всичко това са видни днес, така че колкото повече се отлага вземането на решения, толкова по-голям ще бъде хаосът в системата. все още е твърде консервативна за професии като икономисти, юристи, финансисти, специалисти по обществени комуникации, но изборът е или да допуснем в нея повече различни специалисти, или тя да се размие в останалите сектори. Много години след започването на реформата през мандата на правителството на Иван Костов здравеопазването се връщаше бавно, но сигурно към онзи модел, който в България фалира през 1996 г. Нарича се „Семашко” и се характеризира с централизирано вземане на решения и администриране на здравния сектор както в областта на общественото здраве, така и в областта на лечебното здравеопазване. Почти всички наченки на здравен пазар бяха унищожени, ликвидира се конкуренцията между лекарите и лечебните заведения, а оттам и качеството се срина, въпреки че цената, която плащаме за здравеопазване, сега е два пъти по-висока от 2001 г. Крайният резултат е хаос, корупция и недоволни пациенти. Пациентът не е важната фигура в здравеопазването днес, точно защото му е отнето правото на избор. Ако здравноосигурителният модел в България не бе унищожаван така безкомпромисно през последните години,

В ситуация на здравен пазар всеки, който няма пациенти, фалира, защото е очевидно ненужен, щом не е избран от потребителя на здравни услуги. За съжаление, през 2002 г. конкуренцията в здравеопазването беше забранена със закон. В Закона за здравното осигуряване бе добавен текст, който задължи Националната здравноосигурителна каса да сключи договори с всяко регистрирано лечебно заведение. Това обезсмисли заплащането на извършената дейност и битката между лекарите за повече пациенти. Така за няколко години в системата се върнаха всички лекари, които по някаква причина бяха излезли от нея, и техният брой нарасна много. По този начин се влоши качеството, съответно намаля и заплащането на лекарите, защото не е все едно и също да делиш няколко милиарда лева, колкото е годишният здравен бюджет, на няколко хиляди повече. Пациентите, от своя страна, знаейки, че си плащат здравните осигуровки, не проумяват защо не се подобрява отношението към тях и се налага да доплащат доста често и под масата. Това го знаем всички. Така заради лошите политически и управленски решения страдаме всички. Заложеното устройство на Националната здравноосигурителна каса като на обществена институция, която се управлява на трипартитен принцип – от осигурени, работодатели и държава, беше променено през миналите години и впоследствие Касата бе одържавена. Беше направена една-единствена стъпка напред през 2006 г. – Националната здравноосигурителна каса пое цялостното финансиране на болниците, които дотогава получаваха пари и от Министерството на здравеопазването. В същото време тази иначе положителна стъпка, която трябваше да доведе до конкуренция между болниците, беше неутрализирана, резултатът стана отрицателен, защото не беше подкрепена с необходимото финансиране.

а през 2006 г. социалистите прехвърлиха изцяло и болничния сектор за финансиране от Националната здравноосигурителна каса, но не увеличиха вноската. Така с парите за извънболничния сектор започна да се плаща и за болничния сектор, което е абсурдно. Дори когато се увеличи с 2% здравноосигурителната вноска, със закон от 2008 г. се вмени тази допълнителна здравна вноска да отива в допълнителните здравноосигурителни фондове, но и това не се спази. здравноосигурителна каса да е в тежък дефицит, да се задълбочи корупцията в здравеопазването и да се иска доплащане в болниците. През изтеклите години пациентът не беше важен важно е било да се усвоят повече пари, но резултатът не е повишена продължителност на живот, намалена детска смъртност, намалена заболеваемост. Но ние живеем не в миналото, и не в бъдещето, ние сме тук, и сега, и затова трябва да кажем ГЕРБ какво мисли да прави и какво ще прави, и какво прави в момента. Първо – да се позволи свободен избор от страна на пациента къде да се лекува и къде да се осигурява. Това означава здравното осигуряване да се развива, да се включат лицензираните здравноосигурителни фондове и да може да се прави избор между тях и Националната здравноосигурителна каса. Второ, при ползване на медицинска помощ осигурените да представят валидна електронна здравноосигурителна карта, удостоверяваща редовен здравноосигурителен статус. Трето, остойностяване на всички дейности в медицинската помощ, което е в процес на финализиране. Четвърто, по-ефективна система за специализация и непрекъсната квалификация в здравеопазването и усъвършенстване на учебните програми в медицинската образователна система. И последно, което за мен е много важно, ГЕРБ и правителството трябва да определят като държавна политика превенцията и профилактиката, не само защото тя е по-евтина от лечебния процес, а защото осигурява по-добро качество на живот на хората. Здравеопазването е една изключително хуманна област, силно необходима на всички, в която има и добър бизнес. Човек може да бъде удовлетворен да работи за този сектор или да получава медицинска помощ от него, но само при едно условие

Може би преди да започнете изказването си, да кажа с какво време разполагат парламентарните групи:

Уважаеми колеги, разбирам желанието на управляващите да превърнат днешния дебат в историческа ретроспекция и да се правят, че последните 15 месеца от тяхното управление изобщо не са съществували. Разбирам и неистовото им желание да разсеят съмненията и впечатленията, че корупцията, конфликтът на интереси, корпоративните интереси не са част от съдържанието и практиките на управлението на ГЕРБ в здравеопазването, но за съжаление хората и гражданите, и пациентите, и лекарите не мислят така. Затова моето изказване е за конфликта на интереси тема, която е остра, неудобна, неприятна, която остава встрани от вниманието, но която е една от причините за хала, на който се намира здравеопазването по време на управлението на ГЕРБ. Нека да бъда пределно ясна – здравната политика на това управление се формира, ръководи и провежда в условията на тежък конфликт на интереси с участието на големите фармацевтични фирми и фирмите – вносителки на медицинска апаратура. Те диктуват политиката, те определят назначенията в Министерството на здравеопазването и Здравната каса, те определят цените на лекарствата, съставят реимбурсните списъци и дирижират търговете. Необходимо ли е да ви припомням за скандала с търга за високотехнологично медицинско оборудване с европейски пари, при който спецификацията и условията на търга бяха съставени от една от фирмите-участнички? Ясно с каква цел! Необходимо ли е да припомням фрапантния конфликт на интереси на бившата министърка Борисова и на шефката на Комисията по позитивния списък, които промениха правилата за клинични изпитвания, така че да облагодетелстват фирмата на своите съпрузи? Необходимо ли е да припомням, че и сега действащите заместник-министри на здравеопазването са в тежък конфликт на интереси? Заместник-министърката, която отговаря за лекарствената политика идва от голяма фармацевтична компания, а другият заместник-министър е рекордьор по клинични изпитвания, който си е възлагал сам – забележете, като шеф на клиника. Тези факти бяха изнесени от Парламентарната група на Коалиция за България и безспорно са послужили като едно от основанията за оставката на Анна-Мария Борисова, с това проблемът не се решава, защото конфликтът на интереси в това управление, най-светъл пример за който е Министерството на здравеопазването, не приключва със смяната на министър. Напротив, започва! Първо – с бившия министър Нанев, с неговото пътешествие до Америка, с неговия търг за ваксини за 5 млн. лв. После – при министър Анна-Мария Борисова, забележете, за манипулация на търг от 147 млн. лв. Забележете, прогресията е геометрична. Е, представям си какви са перспективите пред новия министър, но тенденцията наистина е стряскаща. И аз лично не вярвам, че тази практика може да бъде прекратена с това назначение. И ще ви кажа защо защото основанието е не в министъра, а в безбройните примери за конфликт на интереси, които и в момента съществуват в системата. Ще дам само няколко от най-фрапантните член на Надзорния съвет на Здравната каса е съсобственик на фармацевтична фирма, производител и дистрибутор на лекарства. Фирмата има финансови взаимоотношения със Здравната каса. Същото лице е съдружник в частен здравноосигурителен фонд и като такъв е акционер в частни болници. Второ, назначената от ГЕРБ директор на Агенция „Медицински одит”, на която агенция ГЕРБ възлагаше толкова надежди, е съпруга на член на Съвета на директорите на една голяма, високотехнологична софийска болница. В резултат – одит и проверки на тази болница не се правят. правят. Директорът на дирекция „Лекарствена политика” на Здравната каса е бивш управител на скандално известна фармацевтична фирма фирма за лекарства. Същата дължи на доставчици на лекарства близо 50 млн. лв., 9 млн. лв. ДДС на държавата и милиони на търговски банки. Явно фактът, че тази фирма е обявена в несъстоятелност, прави това лице най-подходящото за този пост. Четвърто, миналата седмица председателката на Здравната комисия в парламента обяви три добри новини назначението на новия министър, парите за болниците и старта на тръжните процедури. Ще се спра на някои от т. нар. „тръжни процедури” - тази, за животоспасяващите лекарства за онкоболните, болните от СПИН, болните на диализа, трансплантираните. Припомням, че поради забавянето на търгове, както алармираха медиите, хора умираха, поради липса на лекарства. Кой мислите, ще се опитам да се изразя по-меко, за да нямаме спорове после председател, член или друго лице, но кой мислите, че е участвал в изготвянето на спецификацията на този търг? съветник в Здравното министерство, съветник на бившата министърка Борисова по лекарствената политика, която, няма да ви изненадам като кажа, че идва от няколко фармацевтични фирми. На нейната абсолютно „безпристрастна преценка” се разчита за разпределянето на оскъдните средства на онкоболните за лекарства. Тя е тази, която участва в преценката на това кои точно лекарства да бъдат закупени. Нещо повече, за първи път от десет години насам от списъка е извадено лекарството „Еритропоетин”. Казвам медицинското му название. Това е лекарство за болни на диализа. Така вместо през тръжна процедура, която все пак може да бъде контролирана, фирмите ще го договарят директно и ще доставят директно на болниците, което означава многократно увеличение на тези цени. Скандалното в случая е, че името на тази съветничка е тясно свързано както с това лекарство, така и с фирмите-доставчици на това лекарство - факт, който е известен на всички, само очевидно не и на премиера. Примери мога да давам още за доставките на медицинска апаратура, за това как се определят реимбурсните списъци, за това колко се печели от клинични изпитвания. И всичко това влияе на формирането на цените на лекарствата, но важното в случая е друго, че фармацевтичните фирми, че фирмите за доставка на апаратура така са оплели днешните управляващи, че те вземат решенията, включително и чрез поставените си кадри. И за справка на гражданите ще кажа, че пазарът на лекарства в България годишно е над 3 милиарда лева. Представете си за какви колосални суми става дума. До тук всеки министър от ГЕРБ е част от тази схема. Дълбоко се съмнявам, че схемата се самовзривява от новото назначение. Избран за един ден, без подкрепата на премиера, без подкрепата на никой от този кабинет, с екип, който е подбран и определен от фармацевтичните фирми – е, какво да очакваме от новия министър? Може ли той сам да се справи с тези проблеми? И защото проблемът тук не е просто, че едни хора печелят от конфликта на интереси. Проблемът е, че при цялата оскъдица на парите за лекарства, пари се пилеят, за да могат едни хора да печелят колосални пари от търговията с лекарства. От това умират хора без лекарства. И това не е нито метафора, нито преувеличение. Това е грозната истина за т. нар. здравна реформа, която реализират сегашните управляващи.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Винаги съм смятала, че смисълът на такъв дебат е да се проведе дебат. Смисълът на един вот на недоверие е да се види накъде вървим, да направим експертиза на сегашното състояние. Днес много се говори за реформа и затова, че тя се прави с компетентност и политическа воля. Аз ще ви говоря за два мита – едно сериозно заблуждение и една откровена глупост, които доведоха до сегашното състояние Първият мит е: „няма пари”, той вървеше известно време, защото е криза, защото са откраднати. В сектор „Здравеопазване” тезата „няма пари” не работи! Рухването на този мит се случи през последните месеци и дни, включително с участието на премиера. Фактите са следните: Здравната каса отчита реализиран излишък в края на 2009 г. в размер на 455 милиона, приходите от здравноосигурителни вноски към м. юни 2010 г. са с 80 млн. лв. повече, резервът на Касата в БНБ възлиза на 1 млрд. 234 млн. лв. и те не са харчени за пенсии. Фриволното боравене с цифри, с милиони пари на здравноосигурените дори в официални изявления, в официални документи, какъвто например е Отчетът на Здравната каса, става практика. Липсата на 140 млн. лв. неотразени в този отчет, внесен официално в Народното събрание, от оперативния резерв се представи като случайна или техническа грешка. Дълго нито опозицията, нито Народното събрание, нито обществото, а мисля, че и самото правителство, не можаха да разберат колко точно е сумата, съхранявана в другия, т. нар. Голям резерв на БНБ. Вторият мит, който завладя публичното пространство, е, че това, което се случва в момента, е реформа. Трябва ясно да се каже – намаляването и дори повишаването на средствата за здраве не е реформа. Финансовият недоимък, съпроводен с безпрецедентен кадрови кадрил, е съчетан с такава законодателна бъркотия, че всеки, който през последните 15 месеца се опитваше да следи събитията и нормативната уредба, си задаваше един въпрос: има ли зачатъци на логика в този хаос? Дисонанс в предложенията, исканията, аргументите, становищата и защитните позиции в самата Здравна комисия и извън нея, беше невиждан! Огромният проблем дори не е в това, а във факта, че често дори авторите на много от идеите не си даваха сметка до какви конкретни последствия биха довели като краен резултат приетите текстове. Стана правило през второ четене да се променя цялостната философия на закони. Много от приетите промени доведоха до парадоксални ефекти, които изненадаха дори авторите си. Такива текстове са приети в Закона за здравно осигуряване от м. декември 2009 г. с идеи вече да бъде променен; Закона за лечебните заведения, с който толкова много се хвалите – приет м. юли 2010 г., с опит да бъде променен един месец след публикуването му, но през Закона за здравето и то през Преходните и заключителни разпоредби; Закона за лекарствата в хуманната медицина, чийто доклад се бави два месеца, защото някои от вносителите, а това е Министерският съвет, се е пресетил за една идея за мега агенция за лекарствата, покрай веригите аптеки, които друг иска да разреши. И това е представено като реформа, като желание за реформа при откриване на сесията на Народното събрание. Под голяма част от тези предложения стои подписа на министър-председателя и мотивите на Министерския съвет, което не пречи на съответния министър на здравеопазването или Здравната комисия да защитават обратна или втора, трета позиция. На обществото и опозицията не им остава нищо друго освен да гледат онемели! Хората, които прилагат законовата уредба се объркаха окончателно. Колосалната бъркотия от указания, непредвидимост и нищета доведоха до това болници да съдят масово Касата, доставчици съдят болниците, пациенти съдят Министерство на здравеопазването, а Касата традиционно съди лекарите. Впрочем, има един осъден тези дни за това, че е искал да се срещне със здравната министърка, а друг уволниха, защото нарече Министерството на здравеопазването „олигофрения”! Заблуда е, сериозна заблуда е, че ликвидирането на 100 общински болници от само себе си ще реформира системата. Тези лечебни заведения консумират едва 14% от ресурса за болнична помощ, а обслужват 2,5 милиона население. Каква алтернатива предлагате на тези хора? Колко пари ще спестите от тях? от тях? На каква цена? А знаете ли, че някои от отделенията в тези болници са по-добри от отделенията в съответната областна болница? Преструктурирането на болниците в такива за долекуване изисква финансов ресурс, а функционирането им – много повече, отколкото консумират сега. Същата е ситуацията и с диспансерите, които превръщате в неизвестно какво. Глупост е да подложиш на изпитание чувствителна социална сфера като здравеопазването без ясна представа за сегашното състояние на нещата и без ясна визия и стратегия за това, което трябва да замени съществуващата система. Признаваме ви едно нещо обаче, с което бяхте доста целенасочени, и което дори БСП като лява партия не направи – пълно одържавяване на Касата, грубо администриране в системата, въвеждането на делегираните бюджети ще остане като ваш патент. Коригиращи коефициенти на делегираните бюджети – също, за по-послушните! Практически здравноосигурителният модел е ликвидиран, въпреки подписването на Националния рамков договор родихте крилатия израз за 100% работа – 80% средства, разбирай 60% на анекс. Да, и преди са вземани грешни управленски решения. Системните проблеми, някои заложени още в модела, изискват внимателен анализ. Те се и видоизменят в зависимост от финансовата ситуация в годините на преход. ГЕРБ управлява здравната сфера вече 15 месеца. Няма как да избягате от отговорите на въпросите вие, а не предишните управляващи: „Здравноосигурителният модел – накъде?”, „Ще го променим или ще доразвием структурата му?”, „Доплащане – за или против, на ръка или чрез фондове?”, „С или без потребителска такса?”. Впрочем, това е също вид доплащане. „Клиничните пътеки или диагностично свързани групи – срещу какъв ресурс?”, „Основен и надграждащ пакет или пълна конкуренция за еднакъв пакет?”, „Хоспитализациите могат ли да взривят системата?”, „С каква част от заболеваемостта може да се справи извънболничната помощ?”. ГЕРБ трябва да мобилизира целия си експертен потенциал, за да отговаря на тези и още въпроси, защото оценката, която се дава от мнозинството български граждани за здравеопазването е оценка за управляващите, а не за опозицията! Ние сме получили нашата оценка и сега сме опозиция. месеца са достатъчни, за да се види, че ГЕРБ няма осмислена политика в здравната сфера. Не е важно как ще определим ситуацията – криза, шок, кома, катастрофа, провал или хаос. Всичко, с което до този момент се хвалите е заложено, замислено и платено при лошата тройна коалиция. Проектът „Оперативна програма „Регионално развитие”, с огромно закъснение връщане на средносрочна рамка, лобистки скандал с офертите ще успеете да спасите част от парите. Най-вероятно ще загубите 20 милиона за скрининг в онкологията по друга програма. Без капка свян, проклинайки предишните управляващи, възхвалявайки себе си, режете ленти на отделения, клиники, апаратура, лаборатории, реновирани и закупени благодарение на предишното управление. Няма лошо, трябва да има приемственост. Проблемът е, че както върви, след вас няма да има нищо за откриване, ключовата дума е „закриване”. Убедете лекари и пациенти, че знаете какво правите. Убедете обществото, че от Министерството на здравеопазването зависи нещо, че здравеопазването не е заложник на финансовия министър. Опровергайте твърдението, че нямате нито концепция, нито воля да овладеете хаоса в системата. Този дебат е такава възможност. Няма. Следва представител на Парламентарната група на „Атака”. Не присъстват. От името на Синята коалиция има ли желаещи за изказване? Господин Костов, заповядайте.

Синята коалиция няма да подкрепи, както стана ясно, вота на недоверие към правителството на господин Бойко Борисов,

какво имаше предвид председателката на Комисията по здравеопазването като каза: „поредният вот за политика на здравеопазването”, защото аз съм се разписвал под три такива вота, ако не се лъжа. Дълбоко убедено съм се подписал и бях много добре подготвен, когато имаше такива вотове. Ние ви предупреждавахме, че отглеждате бяла мафия. Бялата мафия стана бяла олигархия. Тези неща се случиха, защото разтроихте целия ход на реформата. Разтроихте го, защото не я разбирахте, защото не я приемахте. Защото тук един ваш министър на въпрос за реформата каза: „Аз не знам. Ето вече година и половина съм министър, не знам какво е това и как ще се случи тази реформа.” Помните ли, господин Адемов? Хора, за които съветската система на Семашко трябваше да бъде променена с европейска, модерна, демократична система на здравеопазването, се съпротивляваха срещу нея в продължение на години. Защото я саботирахте, заради това се стигна дотук. Вие разстроихте основните й жалони. Господин министър, тук много хора Ви дават съвети. Ще се опитам и аз да съм Ви полезен. години съдят вашия предшественик Илко Семерджиев затова, че се опита да въведе електронна система за наблюдение на разходите на Националната здравноосигурителна каса.

и която се доказа, че е абсолютно необходима, няма как Здравната каса да проведе цялостната политика в здравеопазването, за която Ви призовава и моят колега Ваньо Шарков. Вие трябва да тръгнете от Доклада за здравето на нацията. Трябва да видите колко и какво се е случило с лечебните мероприятия и веднага ще видите колко много основания има в обвиненията за източване на Здравната каса.

увеличиха два пъти бюджета на Касата за инвазивната кардиология. Всичко това Вие ще го видите, ако имате ясна представа какво е здравното състояние на нацията и ако можете през електронната система да видите протокола, досието на всеки изразходван лев. Има начини това да се направи от компетентни хора, има статистически методи, всичко това се прогнозира. Тези хора разстроиха точно тази система и по този начин започнаха да саботират въвеждането на здравната реформа. Това става в продължение на осем години. Ако от нещо трябва да започнете, от електронна карта, Лекарски съюз и прочее, създайте тази система. Накарайте да Ви докладват - всеки ден да знаете какво се случва в тази здравна система, за да разберете, че всяко раздухване на болнични лечения се дължи на някакво разстройство в системата. ще спрете един от най-големите течове, за които предупредих пред-предпоследния шеф на Така че има как това да се контролира, но това беше саботирано и беше разрушено. Девет години съдиха един човек затова, че се опита на направи първите ходове на здравната реформа. Ако това е примерът за здравните министри, можете да си представите какво са правили Вашите предшественици, защото отсреща стои бяла мафия, превърнала се в бяла олигархия, която държи всички

И ако тези хора са около Вас, ако Вие не подмените този състав, ако не сложите точка и ако не знаете на кого се изписват тези

Това, което прави много трудна защитата на позицията на ГЕРБ в момента, е ето това съвместно споразумение (показва го), което, докато ние избираме министъра, в Министерския съвет Лекарският съюз иска да се подпише. Това е пълна капитулация. Който е в състояние да го прочете,

Кажете, за да успокоите тази зала, защото такова безчинстване от страна на каквато и да е професионална организация не може да има. Най-важните хора в здравеопазването са пациентите.

точно това нещо като свой основен приоритет. Аз искрено Ви го желая и Ви гарантирам, че за всеки Ваш правилен ход ще можете да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря.

Изключително кратко време. Според чл. 52, ал. 1 гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинското обслужване при условия и ред, определени със закон. На практика над 1 млн. българи нямат здравни осигуровки. Всяка здравна услуга се заплаща допълнително, често в непосилни размери. Дори и когато човекът е осигурен, няма достъпна медицинска помощ. Явно, че нито системата на здравното осигуряване гарантира, подчертавам, каквото е обявено, нито законът създава правилните условия и ред. Когато дойде на власт ГЕРБ, гръмко обяви, че ще направи здравна реформа. И се започна: „Няма да има рамков договор, ще има рамков договор, цените ще се разработват от Агенция за икономически анализи и прогнози, няма да се разработват, ще се намаляват средствата за болници, няма да се намаляват”. Общо-взето това бяха решенията на новото правителство. Господин министър, ние от „Ред, законност и справедливост” се надяваме, че ще спазвате стриктно Конституцията и че ще прекратите практиката на „има-няма” и ще имате ясна визия и политика в сферата на здравеопазването. Много моля, помнете думите, в които всички сме се клели, че във всичките си действия трябва да се ръководим от интересите на народа! Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! В здравеопазването състоянието на нещата е толкова тежко, че смелостта да се прави реформа в настоящия момент от една страна ни мотивира невероятно силно, а от друга – концентрира неслучайно вниманието на опозицията именно в тази сфера. Като се добави и изначалната висока чувствителност на всеки човек по темата, става ясно, че е трудно да има съгласие между поемащите отговорността за ресора и онези, които я критикуват. Когато в началото на 2000-та година бе направена първата стъпка в реформата в доболничната помощ, никой не очакваше, че нещата ще спрат дотук. Нещо повече, те застинаха на тази фаза цели осем години! Самото отсъствие на желание за реформа в сферата на здравеопазването и отлагането на радикалните действия в течение на цели два мандата на последните правителства говори само по себе си в какво състояние се оказва здравеопазването днес. Няма съмнение, че трябва да си дадем ясна сметка за това дали състоянието на болничната ни помощ може да се подобрява на основата на сегашната база. Отговорът на здравните експерти в ГЕРБ е „категорично не”. За да отговорим на европейските стандарти на лечение на пациентите, сегашната леглова база и броят на болниците трябва да бъдат ревизирани и намалени. Водени от примерите на доброто здравеопазване, ние се стремим да поставим акцент и осигурим средства приоритетно за профилактика и доболнично лечение на пациентите. Досега в България липсваше политическа воля и желание това да бъде осъзнато като приоритет. По тази логика здравната система у нас функционира трудно и мудно и е ориентирана главно към крайната фаза на заболяване на пациента, когато може да се направи по-малко, но с много повече средства. Коментаторите по темата на здравеопазването не помагат за прилагане на радикалните мерки за реформата, още повече, че се водят от страхове на политическо оцеляване. ГЕРБ не крие, че поставя акцент освен на доболничната помощ, и на болничната. Ние искаме модерна болница, в която работят лекари с високи професионални качества и човешки морал. Нашата цел е пациентът да е спокоен и сигурен за здравето си, когато му се налага да влиза в болницата и да е убеден, че срещу своята здравна осигуровка ще получи европейско качество на обслужване и човешко отношение. ГЕРБ ще работи неотклонно за постигане на ново качество на доболничната помощ. По такъв начин се надяваме да формираме прагматично здравно съзнание у българите, както и да ревизираме здравните им ценности. Здравеопазването няма да бъде повече приоритетно спешна помощ за умиращите, а трябва да стане ежедневна медицинска грижа, в която ролята на лекаря трябва да е по-скоро консултативна и насочваща. насочваща. В момента системата прави невъзможно партнирането между пациент и лекар и нещата се свеждат за медицински предписания, които в немалко случаи не се изпълняват. Неверието в качеството на българското здравеопазване поражда опасно нездравословно поведение и на пациентите. Наясно сме със сериозността на проблемите за въвеждане и утвърждаване на Електронната здравна карта. Когато я въведем, ще се гарантира постоянен медицински достъп до здравния статус на пациента, което ще облекчи вземането на най-добри лекарски решения. По този начин ще може да се набира и достоверна медицинска статистика за здравето на българите. Най-голямата грешка е да пълним финансови дупки в здравеопазването, без да се познават предварително в детайли здравните нужди на хората. Ние не крием, че от професионализма и морала на българските лекари зависи скоростта, с която трябва да се направи успешната реформа. През последните години всички знаем, че достъпът за придобиване на специалност от младите лекари се оказва невъзможен. Това създаде предпоставка за трайна деквалификация на младите кадри и още по-лошо – стимулира ги да търсят работа извън България. Така 6-годишни инвестиции от страна на държавата и семейството в обучението на младите лекари не работят за България. Нашата страна създава добър професионален продукт, който обаче не може да задържи и го подарява на развитите европейски страни. Още в първите дни на управление на Политическа партия ГЕРБ имаше ясни сигнали от страна на опозицията и нереформираната здравна система, че именно тук ще срещнем най-яростна съпротива на реформаторските си усилия. Както се казва, прегоряхме от желание и станахме лесна мишена. След като през последните осем години в сферата на здравеопазването не е правено нищо повече от първа стъпка, ние нямаме друг избор освен да направим бърза втора крачка и гарантирано да не спираме дотук. Парламентът няма да пести време и сили да се превърне в дискусионен център на всяка от планираните ни радикални промени. Ние се нуждаем повече от всякога от добри съвети на здравните експерти, а не от заклинания, протести и политически аспирации по темата. Обръщам се към професионалното съсловие – да съдейства за бързи и ефективни реформи. Тогава правителството ще може да решава проблеми на лекари и пациенти, а не да води безсмислени битки в самата сфера. Не бива да допускаме сиромахомилско мислене, когато става дума за здравеопазването. Искаме добре лекувани пациенти, със скъпи и ефикасни лекарства, но и добре платени лекари с достоен начин на живот. Ето защо не можем да си позволим лукса да запазим статуквото. Защото няма нещо като средно лекуван пациент от средно платен лекар. Това би било крах за здравеопазването! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д р Симеонова. Реплики? Няма. Групата на Коалиция за България има две минути и 30 секунди. Има ли желаещи за изказване? Не. От Движението за права и свободи? Няма желаещи. От Парламентарната група на „Атака”? Няма желаещи. Синята коалиция и независимите не разполагат с време. Отново стигаме до Парламентарната група на ГЕРБ. Желаещи за изказване? Заповядайте,

госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз осъзнавам, че батакът, който заварихме както в здравеопазването, така и в другите сектори на икономиката и въобще в цялата държава, не стига, че трябва да се занимаваме с натрупаните отпуски, с престъпността, която заварихме, а трябва да решаваме и вътрешните проблеми на БСП предвид предстоящия конгрес на партията. Те съзнателно изчакаха този вот на недоверие, да наближи този конгрес, и затова казват, че са ни дали достатъчно срок, за да можем да проведем реформите. Поглеждайки финансирането в здравеопазването, можем да направим извода, че недофинансирането е хроничен проблем. Още от 2005 г. е формиран дефицит; 2006, 2007, 2008, 2009 г. постоянно са завършвали с дефицит в здравеопазването, като 2007 г. – 339 млн. са покрити от Републиканския бюджет; г. – 206 млн.; 2009 г., която заварихме, над 350 млн., въпреки че бюджетът, който бяхте приели, беше да не се формира дефицит в Националната здравноосигурителна каса. Още отдавна червената лампичка светеше, че трябва да се извършват реформите и тя изгоря. Изгоря с вота на вашите избиратели, както прегоря и червената партия на тези избори. Реално погледнато, този вот е за една система, която ние наследихме. Тоест този вот на недоверие е към системата, която те са експлоатирали толкова дълго време, правили са пробойни и са източвали пари в техни фирми.

... политическа и ще направи реформите в здравеопазването. Ще прекрати именно източването през тази сфера. Вече знаем за законопроектите, които приехме. От 1 януари догодина ние реално ще видим реформите, които ще се осъществят.

именно на тези реформи. Мога да ви кажа, че в Проект 2011 г. са предвидени при 2,4% нарастване на приходите 9,4% нарастване на разходите. Предвидени са разходи общо в размер на 2 млрд. 86 млн. 342 хил. лв., от тях 21 млн. 665 хил. лв. са за възнаграждения на персонала. проекта са предвидени 1 млрд. 906 млн. лв. разходи за здравно осигурителни плащания. Обещанието, което даде министър-председателят, именно всички пари, които се събират за здраве, да отидат там. Аз ви уверявам, че реформите ще бъдат осъществени и българският народ най-накрая ще се радва на здравеопазване с пари, които отиват и са предназначени именно само за това. Благодаря. Благодаря, господин Николов. Реплики? Няма желаещи. Обратно към парламентарните групи, които все още имат време: Коалиция за България – 2 мин. 23 сек. Има ли желаещи? Няма. Парламентарната група на Движението за права и свободи – 4 мин. 49 сек. Няма. „Атака” с 23 мин. – няма желаещи. Синята коалиция и Независимите не разполагат с време. Отново – от Парламентарната група на ГЕРБ? Заповядайте, д-р Цеков.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вземам думата със смесени чувства, защото очаквах днес наистина да водим един смислен дебат по вота за недоверие по отношение на здравната политика, водена от ГЕРБ, като очаквах от опозицията – вносителите на този вот, наистина не да покажат алтернатива, а да покажат къде ние грешим и какви са техните виждания здравеопазването да чух само голи политически послания, най-вероятно предназначени за оредяващия електорат на БСП и за оклюмалия рейтинг на партия БСП. Може би има някаква връзка и с предстоящия конгрес, но се съмнявам, че именно с темата „Здравеопазване”

д-р Желев, когото не виждам в залата. Лично аз чух за първи път от политик от лявото пространство да каже, че е сгрешил и е виновен за нереализирани политики. Прави му чест на д-р Желев. Въпреки че чух мнения, че на лекарите не им е работа да се занимават с политика и с управление на здравеопазването и да си гледат медицината, д-р Желев прояви отново, за пореден път оная доблест, която носи българският лекар – че може да работи не само в тежки условия, но дори, когато му е най-трудно, да носи кръста си с чест. Поздравявам д-р Желев за това нещо. Какво направи ГЕРБ в тази една година и два месеца? Първото, което трябваше да направи ГЕРБ при вихрещата се финансова и не толкова финансова и икономическа криза, да осигури всички социални дейности минимум на равнището на 2009 г. и го направи. Това го показват сухите цифри. Справка от Министерството на финансите показва, че бюджетната 2010 г. в областта на здравеопазването ще приключи с 20 млн., приблизително 20 млн. или 2 млрд. 853 млн. лв. консолидиран бюджет за здравеопазване. Най-добрата година, която БСП изтъква –2008 г., ние затова се сравняваме с нея, защото БСП казват, че това е най-добрата година за здравеопазване – консолидираният бюджет за здравеопазване е бил 2 млрд. 830 млн. лв. Аз смятам, че това трябва да бъде отчетено и да му се отдаде заслуженото, защото когато имаме спад в брутния вътрешен продукт на страната с над 7 млрд. лв. и отделяш повече пари за здравеопазване, това не е провал за здравеопазването. Напротив, ако влезем в рамките на политическото говорене, можем да кажем, че най-слабата година на ГЕРБ е най-силната на БСП

да бъдат коректни и да говорят с факти. Чухме от някои оратори тук едни добре познати тези за конфликт на интереси и сякаш опозицията очаква ние да намерим стерилни хора, да ги извадим от пашкулите на една какавида и те да започнат да работят без да са имали минало, без да са имали някакъв професионален път. Трябва да ви кажа, че експертите в сферата на лекарствената политика ние не можем да ги намерим от редиците на миньорите. Естествено, че експертите по лекарствена политика в своя жизнен път са работили в тая сфера, там са се формирали, там са доказали своите качества и затова някои от тях са в Министерството на здравеопазването и мога да ви кажа, че резултатите, които са постигнати тази година, значително надвишават резултати от предходната година и се изразяват в това, че няма недостиг на медикаменти най-вече в сферата на Знам, че тук ще има доста интерпретации по отношение на цифрите, по отношение на количествата, но това, което направи Министерството на здравеопазването тази година в тази доста тежка и чувствителна сфера на здравеопазването, заслужава похвала. Разбира се, със сигурност ние имаме все още какво да направим. Разбира се, реформата – дума, която аз не обичам, защото ре-форма означава да се върнем там, където бяхме през 1999 г., а ние не желаем да се връщаме там. Ние желаем да продължим напред. Това, което направихме тази година, въпреки обвиненията за одържавяване на Касата, която заварихме одържавена, въпреки обвиненията, че

наслагвания от 2001 до 2009 г.; да върнем на обществото Националната здравноосигурителна каса в онзи вид, в който е замислена, да дадем на обществото толкова пари, колкото са необходими и това е е заложено в Бюджет 2011 г. Аз не смятам, че политиката в сферата на здравеопазването на ГЕРБ е провал, защото тя е в самото начало. Каквато и политика да искаме да реализираме, освен желание, освен воля, освен пари, тя иска и технологично време, защото, господа от БСП и ДПС, вие имахте наистина щастието, както се изрази един господин от вашите редици, да имате пари,

независимо от смените на министрите. Ще се възползвам от трибуната да пожелая на новия министър успех, да бъде здрав, да има сили да се пребори с това, което му предстои. Той има подкрепата на Парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря ви. Благодаря. Реплики на господин Цеков? Няма желаещи да репликират. Коалиция за България – 2,23 мин.,

Синята коалиция и независимите – нямат време. От Парламентарната група на ГЕРБ има ли желаещи да продължат дебата? Доктор Лъчезар Иванов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Заставам пред вас с цялата си отговорност като народен представител и лекар. Известно е по дефиниция, че всеки вот на недоверие е демократична процедура и право на опозицията да прецени кога и с какви мотиви да я предизвика. Дали сега е моментът? Не е ли малко закъснял или подранил? Имаме предложение за нов министър, имаме отпуснати 65 милиона, имаме постигнато споразумение с Лекарския съюз. Не увисват ли във въздуха тези ваши подписи – 77 на брой – оставям на вас сами да го прецените?! Темата за здравеопазването е безспорно с висока степен на социална чувствителност и вие доста добре свирите на тази струна. През последните две управления вотът на недоверие на правителството за несправяне със здравеопазването винаги е бил на дневен ред и се е използвал като политически инструмент. Когато и да поискате, каквото и да поискате – вот на недоверие в областта на здравеопазването винаги ще бъде актуален. Правейки един прочит на вота на недоверие в сферата на здравеопазването в 40-то Народно събрание, проведен през м. февруари 2007 г. и стенограмите от 39-то Народно събрание, вотът на недоверие към министър-председателя на 28 май прави впечатление в изказванията си – народният представител Сергей Дмитриевич Станишев, как защитава правителството си в един случай и как атакува правителството на Симеон Сакскобургготски. Тези стенограми лично аз и всеки, който проявява интерес, би видял и би прочел, и нормално би възникнал въпросът: няма ли раздвоение на личността този човек? Не съм учуден, че днес той е най-гръмогласният в този хор и тъй като авторитетът му в партията, както и сред хората, и като политик се сриват, сега му е необходим достатъчно политически аргумент. Каква е разликата в днешния вот и в предишните апропо – 77 народни представители днес и в 40-то – 112 народни представители? Мотивите на днешния вот с една дума опозицията ни посочва с пръст, че не можем да се справим със съществуващата ситуация в здравеопазването. Дали е така – кой, кой ще ни каже? Вероятно Станишев и Доган?! Който нищо не посмя да пипне или промени в здравеопазването, тъй като задачата на мандатоносителя беше да храни татко и батко най-вече. Та да се върнем на различията. Нашето правителство на ГЕРБ взе властта в условията на тежка икономическа криза и вътрешна такава. Заварихме бюджет буквално опоскан и изяден до времето на изборите и се озовахме с неизпълнение на бюджета за 2009 г. Ние като отговорни пред народа добри стопани започнахме да затваряме пробойните, създадени последните десет години за източване на пари от сферата на здравеопазването и всички други сфери, защото, господа отляво, държавността отсъстваше. Съществуваха обръчи от фирми, които използваха добре тази липса. Затова трябва ясно да обърна внимание към хората, които ни гледат и да им кажа, че икономиката е огледалото на медицината, господа. Каквато е нашата икономика? Такава ще бъде и нашата медицина. Този упадък, този колапс не е започнал по времето на управлението на ГЕРБ. Още господин Станишев в неговото изказване през 2003 г. говори за същото. Какво се промени? Какво имаме днес като лечебни заведения? Триста четиридесет и осем лечебни заведения са сключили договор с НЗОК и общо 420 лечебни заведения. Справка – през 2007 г. те са били 290. Тези болници през годините се родиха и сключиха договор с НЗОК. Тази тенденция явно набира сила и през последните години. Това се харесваше на господата от опозицията сега и тройната коалиция, когато управляваше, защото това съвпада с партийните повели на БКП – колкото повече болници, толкова по-добре, ама дали те имат подготвени кадри, дали имат оборудване и толкова повече, колкото повече – на всяка могила болница. И двете предни правителства, в които участваха НДСВ и ДПС, не правиха опит да се справят с източването на Здравната каса. И тук не можем да не засегнем темата за информационната електронна система, която апропо остро атакува Станишев в кабинета Сакскобургготски. Впоследствие той нищо не направи, за да имаме днес ясна отчетност, прозрачност на изразходваните средства. Тук не мога да не вмъкна и безмълвното участие, в същото време добре обезпечено от ДПС, което днес участва в подписката за вота на недоверие към правителството на ГЕРБ. Същите те участваха в две правителства – днес стават и питат: какво правите? Защо няма резултат? Искам да припомня активната позиция на Първанова, Цонев и Калфин да променят модела за здравеопазването от здравноосигурителен да го превърнат в здравнозастрахователен. Това не е толкова от грижа за хората, а от грижа за собствената си изгода, за да влязат два големи застрахователни фонда в България. Днес ДПС искат вот. Какъв вот, когато Ахмед Доган разпределяше порциите? Къде остана залъкът или порцията за здравеопазването в края на 2009 г.? Може би паметта на ДПС се е сковала от амнезия, но ще припомня за стачката на „Пирогов”, която траеше два месеца и на други лечебни заведения. Да припомня и политиката на финансиране бюджетът на НЗОК беше гласуван три пъти и беше даден на Конституционен съд. Още, по инициатива на Лекарския съд, осъди Здравната каса за незаконно съобразено управление на бюджета на Здравната каса. Върховният административен съд безпрецедентно беше произнесена присъда. Също така и срещу Министерството на здравеопазването, когато беше осъдено за неосигуряване на животоподдържащи лечения в онкологията. Скандали във фармацевтичния бизнес и във вносителите на медицинска апаратура, белязаха с неразплатени сметки за

Тройната коалиция твърде добре управлява! Ще припомня, че на лечебните заведения бяха погасени с пари със 71 милиона през 2006 г., на различни болници, забележете по политически принцип. Но, най-очевадният пример е болницата „Свети Георги” с нейния ярък партиен функционер и понастоящем председател на партийната организация в гр. Пловдив доц. д-р Баташки, който след изплатените му задължения успя да натрупа нови 30 милиона задължения. Правителството на Сергей Станишев не успя и тук. Станишев не се спря да се бие в гърдите и да крещи, колко пари са оставили в бюджета, затова трябва да припомня на аудиторията тези очебийни факти – цинизъм, арогантност и бесен популизъм е присъщо само за комунистите и техните ятаци от ДПС! Бих искал да си послужа и с мислите на Маргарет Тачър, които много подхождат за този случай: „По-безсрамни хора от комунистите няма!” Вот на недоверие – внесен от кого? От бившите провалили се управляващи, които почувстваха, че в корупционните скандали се крие тяхната същност. Не мога да подмина и самохвалщината за закупуването на прочутите линейки. Господа отляво, през 2000 г. Световната банка даде 70 млн. долара. С тези 70 милиона от 2000 г. правителството на НДСВ и ДПС, последвано от тройната коалиция, не можаха да ги усвоят, и тука вие всички добре знаете, че три пъти се актуализираха. Защо? Защо задавам въпроса? Защото краденето е трудно от Световната банка. Забележете, закупуването на тези 450 линейки станаха именно с тези пари и недейте да си ги прикачвате като някакъв плюс. Не на последно място, искам да освежа паметта и на вносителите на този вот, за шумно афиширания излишък в НЗОК. Господа от ДПС и БСП, и вече осиротялото НДСВ, защо увеличихте вноските за здраве, като не ви достигна честността да кажете истината: защо увеличавате тези 2%? А именно, за частните здравноосигурителни фондове. И какво се получи? Господин Орешарски на драго сърце започна да трупа тези пари и да поддържа финансовата стабилност на държавата. А сега крещите обезумели – защо са се натрупали тези излишъци? Защо не ме опровергаете или не излезете тук да кажете, че аз не казвам истината? Необходимо е този път да бъде извървян. Системата, която в момента се реформира, трябва да извърши ревизия в здравеопазването и на постъпващите средства през броя на медицинските практики, през броя на специалистите, през броя на лечебните заведения, през качеството на дадената услуга. Всичко това не може да стане, господа отляво, с магическа пръчка. Колапс, кома - от устата на Станишев, протести са единствения начин да спрат безумията ви, господа! Това не е политическа позиция. Това е изказване и лична позиция на господин Станишев. Същите тези думи Станишев ги използва и през 2003 г., припомням. Ще завърша своето изказване с думите на Берлускони: „Комунистите са толкова много, толкова много обичат бедните, че след всяко тяхно управление броят им се увеличава два пъти. И ако няма комунисти трябва да ги създадем,

държавните болници, общинските болници, да можете да видите хубаво, да помните и да знаете, кога сте внесли вот за здравеопазване на политическа партия ГЕРБ. Благодаря. (Ръкопляскания Няма желаещи да репликират. От Коалиция за България – 2 минути и 23 секунди. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, и отсъстващи министри!

Господин Иванов е участвал в тройната коалиция, казвам, ако не ви е известно на групата. Уважаеми дами и господа, днес за нас тази процедура, този внесен вот е успешен. Той е успешен, защото показа страха на министър-председателя и кабинета да застане пред Народното събрание и да извади своите аргументи по поставените в мотивите въпроси. Защото, уважаеми дами и господа, в тази процедура, макар че имахте много време, вие останахте достатъчно самотни. Освен черните фланелки на вашите партньори от „Атака” и скандалът, който направиха, друго участие от тяхна страна нямаше. Вие не получихте подкрепа за новия министър, дори от Синята коалиция, която безрезервно в тези 15 месеца ви подкрепяше. Уважаеми дами и господа, всичко това говори само за едно, че вие тези 15 месеца водихте политика довела до всичко това, което се случва в последните дни, включително и вчерашните хаотични и панически изявления на министър-председателя, които водят до промени във фундаментални, базисни закони, а респективно и на внесения прибързано бюджет. Уважаеми дами и господа, вие ще оставате все по-самотни, а е хубаво, че сте разбрали, във всички изказвания, че имаме заседания на Четиридесет и седмия конгрес. Мисля, че това е значим политически напредък за вас, като нова политическа сила. Разбрали сте, че предишните осем години е управлявала тройната коалиция – четири... И осем... Уважаеми дами и господа, опасявам се, че вие не разбрахте, че тези 15

То е обида към народните представители, които Ви подкрепят, както могат в това Народно събрание. Оттук насетне гражданите имат думата. Благодаря Ви.

Времето на групите е усвоено, а други, които разполагат с него, като Движение за права и свободи и „Атака”, не желаят да го използват. Дебатът отива на приключване. Преди да обявя края на днешното пленарно заседание, има ли желаещи от името на изпълнителната власт, да вземат отношение? Дебатът е закрит. Утре, начален час на пленарното заседание 9,00 ч. Продължаваме с избор на Омбудсман. Закривам пленарното заседание.